Austatud Riigikogu! Alustame VII istungjärgu 6. töönädala kolmapäevast istungit. Nüüd on Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Anti Poolamets!

Ma annan üle töölepingu seaduse muutmise eelnõu. Ikka ja jälle peame me sellesama teema juurde tagasi tulema. Viimati käsitlesime sellist probleemi siin jaanuarikuus. Me peame seda teemat oluliseks, aga me käsitleme seda mõnevõrra teisiti kui jaanuaris esitatud sotsiaaldemokraatide eelnõu. Nimelt, me leiame, et iganädalastele puhkepäevadele langenud riigipühade puhul tuleks saada täiendavad puhkusepäevad, mis lisatakse põhipuhkusele. See kehtiks ka osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse ning haridustöötaja puhkuse puhul.

eelnõu ei too otseselt riigieelarvele täiendavaid kulutusi, kuid, nii nagu sai juba öeldud, see võimaldab osa erastamisel laekunud raha [selleks]

Austatud aseesimees! Austatud Riigikogu! Lubage edastada Riigikogu avalduse eelnõu, mis käsitleb Vene Föderatsiooni agressiooni Ukraina vastu. See eelnõu on koostatud kõikide Riigikogu fraktsioonide koostöös, väga edukas koostöös. Praegu on alla kirjutanud 86 inimest ja võib-olla see arv veel suureneb.

Meie avaldus on palju konkreetsem kui enamus neist ja ma tooksin välja mõned punktid, mis siin on.Esimene, võib-olla kõige olulisem. Jutud sellest, et

Teine oluline asi on, et kui praegu sooritatakse Ukraina territooriumil kuritegusid, siis neile peab järgnema ka vastutus juriidiline ja poliitiline ja nii edasi. See tähendab, ka juriidiline, mitte ainult poliitiline. On olemas kuriteod ja on olemas kurjategijad. Neid tuleb karistada. Ja siin on meil konkreetsed ettepanekud, kuidas seda võiks teha.

Aitäh! Head kolleegid! Riigikogu Isamaa fraktsioon annab menetlusse Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks", mille sisu lühidalt kokku võttes on järgmine. Riigikogu otsustab, esiteks, põhiseaduse § 103 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada seaduseelnõu, millega määratletaks kalapüügiseaduses õiguslikult randlase kui veepiiri omavas asustusüksuses püsivalt elava ning lautrit ja paati kasutava inimese mõiste ning laiendataks randlastele [samasugust] kalapüügiloa andmise korda, nagu kehtib püsiasustusega väikesaarte püsielanikele, ja teiseks, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 154 lõike 1 alusel teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja randluse toetusprogramm, mille vahendid nähtaks ette 2023. aasta riigieelarve eelnõus ning mille juhtrühm moodustataks rannakogukondade esindajaid kaasates. Aitäh!

Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud viis eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise loomulikult vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Olen Riigikogu juhatuse

Kohalolijaks registreerus 76 Riigikogu liiget. Head kolleegid, nüüd on selline lugu, et väliskomisjoni palve on, et me Riigikogu avaldust Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu arutaksime võimalusel juba täna, mis tähendab seda, et Riigikogu juhatus peab kogunema ja selle avalduse menetlusse võtma ja ka juhtivkomisjoni määrama. Nii et ma võtan juhataja vaheaja kümme minutit.

e g Head kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on läbi ja annan teile teada, mida me juhatuses otsustasime. Riigikogu juhatus otsustas vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 93 ning §-le 154 võtta menetlusse Riigikogu 86 liikme algatatud Riigikogu avaldus Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu. Määrasime muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Kuna see on ühel lugemisel menetletav eelnõu, siis muudatusettepanekute tähtaeg on täna kell 15.15. Just, tund aega. Ja määrasime ka selle, et toimub täiendav istung täna, 23. veebruaril tund aega pärast korralise istungi lõppu. Nii et palun jälgige oma kellasid, millal meil istung lõppeb. Tund aega pärast seda koguneme. Härra Juske, teil on protseduuriline küsimus? Ei ole, ei ole. Vabandust! Ei ole, Härra Kokk, teil on protseduuriline. Mul on küsimus, miks te tund aega selle vahe teete. Kas ei võiks näiteks 15 minutit olla? Kas oli selle arutelu juures ka [ettepanek], et võiks äkki lühema vaheaja teha? Jaa, loomulikult. Me oleme selliseid asju varem ka teinud ja tavaliselt on tund aega vahe. Sellel on mitu põhjust. Esiteks on tehniline küsimus: me peame selle istungi tehniliselt ära lõpetama, tehniliselt salvestama. Ja teiseks see, et ka väliskomisjoni istung toimub pärast muudatusettepanekute esitamise tähtaega ja me vaatame ka väliskomisjonist tulnud info üle. Nii et tund aega on see, millest me praegu lähtume. Ma usun, et me saame sellega hakkama, kui nii oluline teema on arutada. Jaa, läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 406 kolmas lugemine. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus, aga enne seda on võimalik fraktsioonidel avaldada oma arvamust. Avan läbirääkimised. Andres Metsoja, palun, Isamaa fraktsiooni nimel! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head töökaaslased! Jah, tõepoolest, nii on, et Isamaa küll seda eelnõu füüsiliselt puruks ei tõmba kindlasti on sellel eelnõul ka oma mõte ja sisu –, aga olgu kohe öeldud, et Isamaa sellele oma toetust ja õnnistust kaasa ei anna. Miks? Kõigepealt see, et me elame sellisel huvitaval ajal, kus omandi piiramine on saanud uue, tugeva hoo sisse.

70–80 miljoni euroni, mis tegelikult on sama suurusjärk raha, mille üldse plaanime panna näiteks digiriigi arengusse, et viia erinevatesse Eesti piirkondadesse kaasaegne kiire internetiühendus. Eks siit tuleb neid seoseid iga päev otsida. Kui me tahame omandit maksustada või omandile teha maksuvabastust, siis me peame ikkagi mõtlema selle peale, et selle taga on inimesed, inimeste elukeskkond ja teistpidi mingisugune hüve. See on üks väga oluline punkt.Pealegi see eelnõu tõepoolest ju käsitleb sügavalt seda poolt, et hinnatakse maad.

looduskaitsealusel maal kasvav mets või eramaal või riigimaal kasvav mets, mis on vaja võtta kasutusse riigi avaliku funktsiooni täitmiseks, olgu see mõni kaitsepolügoon, olgu see ... olgu see raudteekoridor, mingisugune joonobjekt – me jõuame sinnamaani, et üks teema on tõepoolest selle maa turuväärtus, selle maksustamise komponent,

et selle peal toota, ja toota ka lisandväärtust, ühiskonnale vajalikku toitu. Kui me muudame selle maa peal oleva väärtuse

Me küll arvame, et omavalitsusi peaks saama usaldada, peaks üha rohkem saama usaldada. Need maamaksumäärad, mis on paika pandud, justkui jäävad kehtima, aga siis tekitatakse selline lauge üleminek. See hirm omavalitsuse autonoomsuse ees on üsna suur. Minu arvates selle usalduse taastamiseks olekski just nimelt vaja maksta kõigepealt ära vana võlg ehk maksta omavalitsustele ära see saamata jäänud maamaks, arvestada selles eelnõus tegelikult ka maa peal oleva väärtuse muutust, kui me tahame õigusruumis seda sätestada, vaadata suuremat pilti ja siis tulla selle teema juurde tagasi. Seda, et maal on väärtus turuväärtuse järgi, Isamaa vaidluse alla ei sea. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised ja alustame ettevalmistust lõpphääletuseks.Austatud

Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 406. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Meie tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

on läbirääkimised, siis on kutsung, kui aga läbirääkimisi ei ole – meil on siin mitu kolmandat lugemist –, siis ma eeldan, et me hääletame neid järjest ilma kutsungita.Panen kutsungita.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426. Avan läbirääkimised. Meil on käsil kolmas lugemine. Jüri Jaanson Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun!

Täna on meil siin lõpphääletusel seaduseelnõu 426, mille menetlus võttis aega ja millega on seotud üks teema, nimelt usaldamatuse teema, mida siin on juba mainitud ka omavalitsuste puhul.

praegune seaduseelnõu, kui ta nüüd jõustub seadusena, annab kodutarbijatele ja ettevõtetele võimaluse paremini oma energiakulusid vähendada ja reguleerida. Kuigi praegu on õhus juba kevade märgid, ilmad on soojemad ja tuulisemad ja seetõttu ka elektri börsihind langemas, ei pääse me kuidagi järgmise talve ja sellega kaasneva kütteperioodi eest. Eelnõu aitab seaduseks saamisel oluliselt kaasa inimeste stressivabale toimetulekule ja kindlustundele. Mõned punktid ma siit seaduseelnõust loeksin ette, mis on tarbijatele võib-olla olulised. Selle seaduseelnõuga tehakse nii elektrituru- kui ka maagaasiseaduses muudatused, mis võimaldavad tarbijatele soodsamaid fikseeritud tähtajalisi hinnalepinguid. Sellega saavad energiatoodete müüjad pakkuda tähtajalisi lepinguid ennetähtaegse lõpetamise trahviga, mis võimaldab pakkuda tunduvalt madalamat lepingupõhist hinda kui praegu. Aga jätkuvalt jääb jõusse ka senine tähtajalise lepingu ilma trahvita lõpetamise võimalus. Teiseks, eelnõuga tehakse kodutarbijatele ja äriühingutele tasuta juurdepääs vähemalt ühele usaldusmärgisega ja turuosalistest sõltumatule võrdlusvahendile, mille abil saab võrrelda müüjate pakkumisi. Võrdlusvahend peab [pakkuma] täpset ja selget, üheselt mõistetavat teavet. Kolmandaks tekib tarbijatel võimalus ühineda energiakogukondadesse ja selle kaudu juhtida oma energiatarbimist. Neljandaks luuakse agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, millega saab ühendada tarbijate tarbimiskoormust ja ka tootjate tootmisvõimsust elektri turul müümiseks või ostmiseks. Selle kaudu saab juhtida elektritarbimise koormust. Viiendaks, võrguettevõtjatele seatakse ka tingimused elektrisõidukite turupõhiste laadimistaristute arendamiseks. See eelnõu jõustub seaduseks saamise korral 1. aprillil. Soovin siinkohal tänada kõiki osapooli, kes osalesid selle eelnõu menetlemisel, ennekõike aga majanduskomisjoni ja Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna ning ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikke. Eelnõuga sai tehtud üsna suur töö elektrituru korrastamisel. Sisendeid andsid siin nii fraktsioonid kui ka usaldusväärsed turuosalised. Üks teema jäi siit veel üles.

augustiks valmis saada analüüsiga, millisel moel on võimalik riiklik jaotusvõrguettevõte teha turust sõltumatuks omandilise lahutamise teel.

Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 56, vastu 22 on eelnõu seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu 487 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Riina Sikkut sotsiaaldemokraatide nimel, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! See on meie võimalus kaasa rääkida, kuhu käesoleva aasta ja järgmise seitsme aasta jooksul struktuurivahendid liiguvad, kuidas neid kasutatakse ja millistest põhimõtetest lähtutakse otsuste tegemisel. See on praegu meie võimalus kaasa rääkida. Ja mul on väga kahju kõigepealt nentida, et sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud, sealhulgas see, mis puudutab regionaalse tasakaalustatuse parandamist, Ma arvan, et iga struktuurivahendite kasutamise otsuse puhul peaks olema lähenemine see, et on [väiksem] omaosalus, on eraldi taotlusvoorud, eraldi tingimused. Siis me oleksime kindlad, et struktuurivahenditest suurem osa liigub niimoodi, et neid kasutatakse niimoodi, et piirkondlik ebavõrdsus väheneb. Kui vaadata eelmistele aastatele tagasi, siis tulemus on olnud vastupidine. Jah, heas tahtes, lootuses, et küll midagi maale ka jõuab, on raha kasutatud, on miljardite viisi raha kasutatud, aga tulemus on see, et piirkondlikku ebavõrdsust ei ole suudetud tasakaalustada ka struktuurivahendite abil. Pigem on juhtunud, et need võimendavad piirkondlikke erinevusi. Selleks, et et ebavõrdsus iseenesest ei suureneks, on vaja teadlikku vastusammu. Ja see teadlik vastusamm saab olla seaduse tasandil [kehtestada] põhimõte, et tuleb tuleb lähtuda sellest, et on madalam omafinantseeringu määr või eraldi taotlusvoorud või tingimused, mis kindlustavad, et maapiirkonnad saavad oma oluliste murekohtade lahendamiseks, ühenduste loomiseks, teenuste arendamiseks neid vahendeid kasutada. Kahjuks praegu on juhtunud vastupidine. Me võtame täna seaduse vastu niimoodi,

et piirkondlikud erisused raha taotlemisel ja tingimustes on loomulikud. Kui neid erisusi ei ole vaja teha või ei ole võimalik teha, siis seda tuleb selgitada ja põhjendada. See ei ole kuidagi üle jõu käiv koormus või midagi ennekuulmatut. Jah, kui me suuname raha rohkem linnalistesse piirkondadesse või ei tee piirkondlikke erinevusi, siis seal peab olema selge põhjus. Ja tegelikult see võiks olla läbiv põhimõte. Palju räägitakse, et ega me struktuurivahendeid ei kasuta kuidagi teistmoodi kui eelarvelisi vahendeid. Ja tõesti, regionaalse tasakaalu parandamise põhimõte peaks olema ka eelarvevahendite kasutamisel läbivalt paigas ja meie siin saalis võiksime selle eest seista. on väga hea meel, et me 2022. aasta alguses lõpuks jõuame nende fondide rakendamise seaduse vastuvõtmiseni. Me kahtlemata ei taha kuidagi pidurdada seda, et seda raha on võimalik hakata kasutama. hakata kasutama. Sotsiaaldemokraadid toetavad kahtlemata seaduse vastuvõtmist. Samas ei saa öelda, et me oleme kindlad, et neid vahendeid kasutatakse nii, et regionaalne ebavõrdsus väheneks.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Paul Puustusmaa, palun!

"Pealt kullakarvaline, seest siiruviiruline". See on sibul. Riina püüdis siin selgeks teha, et see eelnõu on tegelikult, vastupidi, seest kullakarvaline, pealt siiruviiruline. Ei ole nii, see on täpselt vastupidi. Täpselt vastupidi! Nagu Olof Palme on kunagi öelnud: poliitika on tahe. Ja tõepoolest on ta tahe ja selle eelnõu vastuvõtmisel me näeme, milline on meie poliitikute tahe. Aga vaatame, mida see eelnõu siis ütleb, kelle tahet ta välja toob ja mismoodi ta selle välja toob. Vaadake, kui hästi kõlab: perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus. Ühtekuuluvus, sisepoliitika – oh püha müristus! Milline ühtekuuluvus? Kelle ühtekuuluvus? Milline sisepoliitika? Tegelikult, selle "sibulaeelnõu" mõte mõte on muuta eelkõige Eesti Vabariik Euroopa Liidu rändepoliitika rakendusasutuseks, ja seda vägagi kummalisel moel. Meil sisuliselt ei ole võimalik [oma] sõna öelda, me ainult rakendame seda, mida meile ette kirjutatakse. me muidugi ei saa ju ära öelda, sest et summa, mis sealt tuleb, on nii suur. Me ei saa ju rahast ära öelda ja tegelikult ongi nii, et meil on osaliselt poliitikas levinud täiesti kindel arusaam: meil on vaja, kui raha pakutakse, see vastu võtta, ära jagada, sõltumata sellest, mis sellega meile kaasneb,

püha müristus! Milline kantseliit! Muidugi oleks võinud seda palju normaalsemalt kirjutada, aga selleks ei ole muidugi vajadust. Ega see eelnõu pole ju rahva jaoks mõeldud. See, nagu ma ütlesin, Eesti Vabariigile kui Euroopa Liidu rakendusasutusele mõeldud eelnõu peakski sisaldama võimalikult palju kantseliiti, küll ametnikud selle läbi närivad ja enese jaoks sobivaks kirjutavad.

Toetuse kasutamise valdkonnad, eesmärgid ja tulemused muidugi lepitakse Eesti Vabariigiga kokku, kuid [seda tehakse] Euroopa Komisjoni kinnitatud programmdokumentide, rakenduskavade ja programmide elluviimiseks, nii nagu nad ütlevad.

Põhimõtteliselt, loomulikult, nagu ma eelnevalt ütlesin, see on suur raha ja see on poliitiline otsus, nagu ütles ka Olof Palme. Meil on võimalus see raha vastu võtta, säilitamata oma väärikust, oma otsustusvõimet, ja ka seda raha mitte vastu võtta ja säilitada oma otsustusvõime ja väärikus. Ma võtan veel Palun, kolm minutit lisaaega. Põhimõte on siis selles, et raha, head eestlased, see on siis teile, õigused selle osas jäävad meile – Brüsselile, Euroopa Komisjonile. See on pragmatismversusväärikus. Tegemist on, nagu ma ütlesin, poliitilise otsusega, tegemist on poliitilise otsusega, kas võtta juudaseeklid vastu või mitte võtta vastu, kas müüja maha veel suurem jupp meie enda otsustusvõimest migratsiooni puhul või mitte [maha müüa].

Isamaa fraktsiooni nimel Andres Metsoja, palun! Aitäh, härra Pevkur! Head töökaaslased! Isamaa fraktsioon ka uuris seda eelnõu siit- ja sealtpoolt, sibulaga mingisugust seost ei leidnud, aga kuidagi üllatuslikult samale seisukohale jõudsime küll, et toetada ei saa.Aga saa.Aga miks me sellele seisukohale jõudsime? Peaasjalikult sellepärast, et juba aastal 2010 on Vabariigi Valitsus algatanud sellise strateegilise dokumendi nagu "Eesti 2030+". See on ruumilise arengu visioon, mida on menetletud rohujuure tasandilt ehk tegelikult maakonna tasandilt ning [koostatud] üleriigiline vajaduste kaardistus ja plaan, kuhu Eesti peaks liikuma

anda valitsusele seaduse jõuga sisendit, kuidas Eestit arendada ja millele tuginedes seda peaks tegema? Esiteks annab see väga kehva sõnumi igasugusele planeerimisprotsessile. Üsna tihti on tegelikult Eesti erinevatest nurkadest kuulda, et öeldakse, aga mis me neid planeeringuid teeme – tõsi, nüüd on palju tsentraliseeritud Rahandusministeeriumi tasemele Rahandusministeeriumi tasemele –, kui tegelikult see läheb nagu tühja poti põhja ja kõmiseb meile vastu tagasi. Sellega ei ole sisuliselt rakenduskavad seotud. Ja ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid selle eelnõu probleeme, sest rahaline maht on väga suur. Aga Riigikogu roll sisuliselt jääb täitmata, juhtub nagu Eestis ikka: kirjutatakse kokku meetme määrus ja meetme määruse järgi juhtub nii, et raha läheb sinna, kus on kõige rohkem kasusaajaid. Ja samal ajal me võitleme valglinnastumisega, mis nõuab üha rohkem raha juurde. See on Eesti elukestev probleem, mida me peaks tahtma ja suutma sellise taseme dokumendi abil lahendada. Väga palju on räägitud ja peaasjalikult sotside eestvedamisel olid siin muudatusettepanekud, mida me hääletasime eelmine kord, et Eestis peaks olema kaks kaks rahastuspiirkonda. Tõepoolest, selles diskussioonis on kuulda ka mõistlikke vastuargumente, aga me peame ikkagi jõudma tagasi selle juurde, mis probleemi me lahendame. Ja tegelikult me peame lahendama Eesti terviklikkuse küsimuse. Igas Eesti nurgas peab olema võimalik elada ja maksuraha eest teenuseid saada. Meil on ühetaoline maksusüsteem ja me ei saa siin erisusi teha. Ja tegelikult Euroopa Liidu toetused just nimelt selleks ongi ellu kutsutud,

ütleme, küll valitsus lahendab. Ta tegi planeeringu, küll ta lahendab ka rakendusaktiga või rakendusakti erisättega rahastamise baasil ära selle problemaatika. Samas me teame,

tempot tõstame, mitte ei aeglusta. Paraku ei saa Isamaa fraktsioon seda toetada. Ja nii ongi. Aitäh!

Austatud kolleegid! Reformierakond küll toetab seda eelnõu. Kui ma kuulasin siin neid ettekandeid, siis ei suutnud kiusatusele vastu panna ja tulin väikest kommentaari andma. Kuulates eriti Paul Puustusmaa lugu, tuli mulle meelde film "Mr Bean".

See on niivõrd apoliitiline ametkondlik paber, mis annab üldised raamid raha rakendamisele.

ebaväärikas, me lükkame ta tagasi.Sotsid ja Isamaa räägivad, kuidas siin pole kõike kirjas, eks ole – Riigikogu roll ja nii edasi. See pole kunagi teisiti olnud. Kui ma päriselt tahaks teada, mida te siis ütlete, ma ei saaks teada. Ma kuulan ja ei saa aru, mida te tahate öelda. Kas te tõesti tahate, et sellisel tasemel debateerides hakatakse raha jagama konkreetsetele projektidele? Nalja teete või?! Mustmiljon vaheaja võtmist on üks asi ja teiseks ka täiesti tühi jutt. Miks te käite siin puldis, kui midagi öelda ei ole? Te ei pea lihtsalt vastu olema. See on teie enda eelnõu, see on teie enda vastuvõetud raha, see on poliitiliselt neutraalne samm. Ei ole mõtet õiendada. Ei ole mõtet kritiseerida. Mina küll oma särki ei rebi ega ütle, et siin on kõik laitmatu.Aga kuna ma olin juhtivlugeja sellel eelnõul, siis ma tahtsin teada, miks te kriitilised olete järsku siin saalis. Kellele te mängite seda mängu? Ausõna, ei saa kirjutada igale rahale, igale kopikale külge tuhandet poliitilist eesmärki, sest päris poliitika tegemisel, rakendades riigivalitsemise kõiki neid printsiipe, mida te tahate ja mida ainsana sisuliselt kirjeldasid sotsid, ju tegelikult arvestatakse. Ja üks põhilisi põhimõtteid on see olnud, et eurorahal ja kohalikul maksurahal ei ole vahet. Ikka on vaja mingeid üldisi printsiipe, regionaalseid põhimõtteid [arvestada].Ja regionaalpoliitika ei ole see, et anname raha karudele. Äkki mõni inimene läheb ka sinna, ma ei tea, milleks, kas söödaks või metsa elama. Ei, paraku on niimoodi, et raha käib inimestega väga palju kaasas, aga nii euroraha kui ka tavalist maksuraha pigistatakse Tallinnast välja küll. Tehakse seda, ausõna.Aga on ka üle-eestilised projektid, on ka mingisugused asjad, mis on seotud otseselt inimese eluga – teda ei küüditata sinna, kuhu raha ette saadetakse mis tõesti näitavad statistiliselt numbreid, mis just ei põle regionaalsest mõjutamisest. Aga selline see reaalne elu ongi. Ikkagi tegelikult loomadele läheb siin üsna vähe sellest rahast, ikka inimestele läheb. Nii et võtke oma tuure maha, ärge käige lobisemas siin puldis. Aitäh!

Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu 487. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega 53 poolt, 24 vastu leidis eelnõu toetuse ja on seadusena vastu võetud. Meie tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu 492 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei näe. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Kas võime minna hääletuse juurde? Tänan! Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu 492. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 76, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole, on eelnõu seadusena vastu võetud. Kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 494 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek: viia läbi lõpphääletus. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Ei näe vastuväiteid.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 494. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 76, vastu ja erapooletuid 0 on eelnõu seadusena vastu võetud. Seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 507 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

Ühelt poolt ma peaks olema tänulik, et need on tagasi võetud, ja seda tunnustama, aga päris nii ei saa, et sa viskad asja,

rahapesuolukorra hindamine ja Eestil on suur risk langeda halli tsooni koos väga raskete tagajärgedega ettevõtlusele ja pangandusele. Aga sellele vaatamata selline muudatusettepanekute laviin meile kaela sadas. See on mängimine bensiini ja tikkudega, sellist asja ei tohiks siin enam toimuda.

Praegu on kõik muutunud, uus hindamine tuleb riskipõhiselt. Ja sellepärast on see eelnõu äärmiselt oluline, sest krüptorahafirmad, krüptovääringu teenus on meie kõige suurem alles jäänud rahapesurisk. Nii et nalja selliste asjadega ei tohiks teha. Ka rahandusminister Helme taipas seda kaks-kolm aastat tagasi juba ja hakkas neid rahapesuriskiga krüptofirmasid justkui ohjeldama. Siin on tegemisel järgmine samm ja ma loodan, et see poliitiline mäng kuritegevuse ja allilma ainetel nüüd lõppeb ja kõik Riigikogu liikmed hääletavad mitte ainult selle poolt, vaid ka lõpetavad Eesti loopimise mudaga ja Eesti maine määrimise. Aitäh! Meil repliigivõimalust kolmandal lugemisel ei ole, on võimalik fraktsiooni nimel kas sõna võtta kohapealt või tulla pulti kõnet pidama. Repliigivõimalust härra Ligi poolt. Ma tahan lihtsalt öelda, et need süüdistused Eesti maine kahjustamises, tulega mängimises ja nii edasi on kohatud olukorras, kus tegelikult toimus see, et rahapesu vastu võitlemise sildi all aetakse panganduskartelli huvides asja, mille eesmärgiks on kõikvõimalike alternatiivvaluutade finantsturult väljasöömine. See on see tegelik sisu ja meil õnnestus oma ettepanekutega see oht suures osas neutraliseerida, mis on väga positiivne tulemus. Seetõttu me oma fraktsiooniga ka praegu selle eelnõu vastu ei hääleta. Aga kuna sinna jäid siiski teatud riskid, mis piiravad ettevõtlust ja innovatsiooni, siis me ei hääleta ka selle poolt. Juhataja täpsustab üle, et siiski repliigivõimalus on, kui on sõnavõtus mainitud. Aga repliigile vasturepliiki härra Ligi kahjuks ei saa. Aivar Kokk, palun!

Tuleks rääkida ausalt. Ma arvan, et enamus Riigikogu liikmeid seda eelnõu toetab, ja ka Isamaa toetab, aga eelnõu saali toomine oli väga inetu. Inetus algas sellest, et kui eelnõu komisjonis tutvustama hakati, siis öeldi, et selleks kuupäevaks peab vastu võetud olema. Ma ei tea, kas 101 Riigikogu liiget otsustavad ise või tuleb valitsus ja öeldakse, et peab. See eelnõu sai rahanduskomisjonis heaks

kogu krüptoraha ja virtuaalvääringute taga, on väga vähe. Ma mäletan, et mõned aastad tagasi tuldi meie komisjoni ja öeldi, et see värk tuleb ära lõpetada. Eestis on neid ettevõtteid, kes krüptorahaga tegelevad, sadades, mujal riikides alla kümne. Eestis võiks eesmärk olla, et neid on viis. Ma ei ole krüptoraha vahendajate suur toetaja ja Eesti riigieelarve tulud sellest ei kasva suurt midagi, kas neid siin Eestis on või mitte. Kui üks ettevõtte juht komisjonis tutvustas oma tegevust ja ütles, et käive on pea pool miljardit, aga riigimakse on alla 100 000, siis ma sain aru, et nii juhtub tavaliselt perefirmal, ainult käive ei ole nii suur. Makse maksavad umbes sellises suurusjärgus. Selle peale muidugi kiiresti üks advokaadibüroo kõrvalt ütles, et nemad maksavad tunduvalt rohkem kui see ettevõte. Kas seda valdkonda on vaja vaja reguleerida? Ma arvan, et me kõik tunnistame seda, et seda on vaja reguleerida. Ja me teame, et mingi osa kasutatakse täna virtuaalvääringute vahendamisel ka seda raha, mida ei tohiks seal kasutada.

Siin oli neli-viis teemat ja punkti, mis olid mõistusevastased ja mida ei oleks ettevõtjad suutnud täita. Nüüd on viidud numbrid õigetesse suurusjärkudesse, mis garanteerib selle, et päris riiulisse neid firmasid lihtsalt ei tehta, et järgmine päev neid kellelegi müüa ja vahelt teenida. Ja on jäetud ka mõistlik aeg, et ettevõtjad saaksid oma aktsiakapitali viia

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 507. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt 59, vastu ja erapooletuid ei ole, on eelnõu seadusena vastu võetud. Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei näe. Juhtivkomisjoni ettepanek kolmandaks lugemiseks on viia läbi lõpphääletus. Just hääletasime, kas te olete valmis minema lõpphääletuse juurde? Tänan!Panen Tänan!Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Enne kui ma haamrit löön, Helle-Moonika Helme, vist kogemata? Nii, oli kogemata. Võtame mikrofoni maha.

siis on palve väliskomisjoni liikmetel nüüd koguneda väliskomisjoni ruumi, et arutada selle avalduse ettevalmistamist täiendavale istungile toomiseks. Sellega seoses võtan ma juhataja vaheaja 20 minutit.

2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu 471 teine lugemine. Palun, õiguskomisjoni liige Urve Tiidus! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Hetkel arutusel oleva eelnõu 471 teise lugemise ettevalmistus toimus õiguskomisjonis 14. veebruaril. Istungil osalesid muidugi õiguskomisjoni liikmed, komisjoni nõunikud ja kutsutud olid ka Sotsiaalministeeriumi ametnikud Liis Tõnismaa ja Ethel Bubõr, samuti Eesti Laevaomanike Liidu juhataja Indra Kaunis ja õigusbüroo Consolato del Mare OÜ jurist Natalja Tuvi.Meenutame, et tegemist on Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmisega. Eelnõu puudutavaid muudatusettepanekuid esimese lugemise järel komisjonile ei laekunud. Komisjoni nõunik Linnar Liivamägi selgitas, et see eelnõu on võimalik vastu võtta teisel lugemisel, see tähendab juba täna,

Uuriti, kas reederitel on võimalus end kaaperdamise vastu kindlustada. Teatavasti käsitleb see konventsioon ka laevade vastu suunatud piraatlusjuhtumeid. Sotsiaalministeeriumi nõunik Liis Tõnismaa vastas, et kõnealune eelnõu kindlustusjuhtumeid ei käsitle ja tema teada sellist kindlustusvõimalust reederitel ei ole. Eesti Laevaomanike Liidu juhataja Indra Kaunis lisas, et loodetavasti hakkavad kindlustusfirmad reederitele tulevikus vastavat kindlustust pakkuma.Tehti ka menetlusotsused: ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23. veebruariks, see tähendab tänaseks, teine lugemine lõpetada ja viia ühtlasi läbi lõpphääletus. Selle poolt oli kuus komisjoni liiget – Jürgenson, Kannimäe, Kaskpeit, Pikhof, Tiidus, Toomast – ja erapooletuks jäi Kruusimäe. Vaat selline lugu. Suur tänu tähelepanu eest! Hea ettekandja, paistab, et Riigikogu liikmetel ei ole küsimusi. Hea

Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu 471. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 59, vastu ja erapooletuid ei ole, on eelnõu seadusena vastu võetud. Meie tänane kümnes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 495 teine lugemine. Palun ettekandjaks, rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk!

Muudatusettepanekuid oli üks, selle tegi Isamaa fraktsioon. Lisaks edastasid oma arvamuse Eesti Õliühing, Eesti Omanike Keskliit ning Eesti Talupidajate Keskliit. Maaelukomisjon toob oma arvamuses eelnõu kohta välja eelnõu vajalikkuse ja toetab menetluse jätkamist. Isamaa parandusettepaneku mõte oli see, et erimärgistatud diislikütust võiks kasutada ka kodude ja muude hoonete kütmiseks. Eesti on regioonis [erandlik] riik, sest aktsiisimäärad on diislikütusel, millega oleks võimalik kodusid kütta, 20 korda kõrgemad kui Lätis ja Saksamaal ning 60 korda kõrgemad kui Leedus.

mille küttelahendus on õliküte, ja julgelt üle 100 000 neid kodusid, mis võiksid sobiva kütteõliga kütta. Komisjonis enamus seda ettepanekut ei toetanud.

Komisjon tegi ka konsensuslikud otsused võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda kolmapäeval, 23. veebruaril ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada, ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis viia läbi kolmas lugemine koos lõpphääletusega 9. märtsil. Aitäh! Härra Kranich, palun küsimus! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me oleme siin läbi aegade väga palju rääkinud vedelkütuse erimärgistamisest ja sellega seotud kuludest. Kas teil on komisjoni käsutuses ka mingi võrdlev analüüs, kui palju sellise erimärgistamisega seotud tegevus ja selle kontroll maksma läheb võrreldes võimalusega, et seda erimärgistatud kütust saavatele inimestele lihtsalt otsetoetust maksta? Kas selline analüüs on olemas ja kas see on teie käsutuses? Aitäh! Sellist analüüsi meie komisjoni [kasutuses] ei ole. See eelnõu tekitabki selle olukorra, et on ühekordne kulu. Peale seda

nende inimeste enda territooriumil, 10% käib tanklates. Selle arutelu käigus oli üks mure, et kas tanklaketid on valmis ka edaspidi

Aitäh! Selle administreerimise parandamine on muidugi õilis, aga väga väikse mõjuga. Mis te arvate sellest, miks peaks põllumehi toetama fossiilkütuste subsideerimise kaudu?

Teie vastusest minu esimesele küsimusele sain ma aru, et teie käsutuses sellist analüüsi ei ole. Ometigi kogu see eelnõu lähtub just nagu teatavast kokkuhoiuprintsiibist, millele ei saa ju mitte midagi vastu öelda. Aga kas teil komisjoni liikmena on kavas taotleda sellise võrdleva analüüsi [tegemist], selleks et hinnata kütuse erimärgistamist kui niisugustversusvõimalikke efektiivseid otsetoetusi? Aitäh! Seda teemat on Maaeluministeerium tegelikult arutanud, ma arvan, viimased kümme aastat. Aga ei ole suudetud saavutada kokkulepet, et näiteks põllumaa järgi hakata [arvestama], kui

lihtsalt mullane või on kivine. Kuna sellist head lahendust pole siiani leitud, siis on välja pakutud lahendus hetkel see, mis on

Te ei ole loodetavasti nõus kõigega, mida teeb ka teie partei, kuigi te teda toetate. Ja kuigi te oma naist kindlasti armastate, te ei kuuletu talle

põllumajandust toetama? Põllumajanduse toetamist ma ei vaidlusta. Ma vaidlustan oma küsimusega fossiilkütuste subsideerimise kaudu toetamist. Aitäh! Jürgen, ma tean, et laupäeviti, kui sul abikaasa kodus koristab, sa lükkad voodi alt rusika välja ja küsid, kes on majas peremees. Peale seda, kui sa harjavarrega vastu sõrmi saad, siis sa hellalt küsid, et kallikene, kas küsida ka enam ei tohi. Nii et eks me, mehed, ikkagi oma abikaasade

nagu sihukesed "südamelähedased", mille kohta sa pidevalt püüad öelda, et kõik on väga halb, siis ma naeran, et sama fossiilkütus oli mõni kuu tagasi veel ka maagaas, aga näed, nüüd Euroopa Liit tegi otsuse, et see on keskkonnasõbralik ja taastuvenergia. Ega me ei tea, mis homme võib olla. Aga me unustame ühe asja ära alati, kui me räägime fossiilkütustest. Kõikidel riikidel ei ole põlevkivi. Kõikidel riikidel ei ole puitu, nii palju metsa, kui Eestis on. Me oleme, nagu Eenok Haamer, kuulus kirikuõpetaja, ütles, Jumala poolt välja valitud rahvas. Meil on need võimalused olemas. Ja alati vaidlevad nende võimaluste vastu need riigid, kellel neid ei ole. Loomulikult Norral on väga lihtne öelda, et lähme kõik hüdroelektri peale.

Ma olen täna ikka kindlasti sellel seisukohal, et kui me oleme ühe Euroopa Liidu turu peal, siis me peaksime püüdma ühtemoodi kohelda ettevõtjaid, olgu see põllumajandus või mingi muu

väga hea küsimuse eest, maaelukomisjoni esimees! Rahanduskomisjon siiralt ootas sellist ettepanekut maaelukomisjonilt. Sellepärast rahanduskomisjon pöördus teie poole, et te selle ettepaneku teeksite. Meil komisjonis see arutelu oli, aga valdkond on selgelt maaelukomisjoni oma. Rahanduskomisjon

Ka peaminister on öelnud meedia vahendusel vist eile või kuskilt jäi mulle silma, et ta on valmis arutama aktsiisimäärasid laiemalt kütuse kontekstis. Kas oli teemaks ka Euroopa Liidu miinimummäär, selle aktsiisi langetamine laiemalt kui ainult erimärgistatud kütusel? Või te käsitlesite kitsalt erimärgistatud kütust ja seda teemat laiemaks ei tõmmanud? Aitäh!

madalal hoidmiseks anda võimalus Eestis hoida samasuguseid aktsiise, kui naabritel on. Kahjuks mina täna saan öelda seda, et me eile siin arutasime käibemaksu teemat, ja mõlema koalitsioonis oleva erakonna esimehed räägivad üksteise võidu, küll rohkem Keskerakonna esimees, mida võiks alandada, aga kui need eelnõud saali jõuavad, siis kahjuks seda ei toetata. Aga õnneks

ühtselt toetasime, et järgmise aasta 1. maini on aktsiisid madalal, aga siin on veel pikk tee minna. Meie aktsiisid on tunduvalt kõrgemad kui Euroopas miinimum, mis on lubatud. Nii et ma arvan, et see samm lähipäevadel ikkagi jõuab ka siia saali. Ja loodame, et tuleb see valitsuse poolt. Muidu, kui me opositsiooni poolt selle

Metsoja, kas teil on protseduuriline mure? Jaa, mul on protseduuriline mure. Nimelt, alles eile või üleeile me nurisesime EKRE saadiku kallal, kui ta kasutas sõna "Isamaaliit". Praegu juhtus, Aivar Kokk, teil sama. Kui me norime teiste kallal, siis äkki klaarime oma vea nüüd kohe ise ära. Jaa, mul on Jürgen Ligi, protseduuriline. Ma oletan, et siin mõeldi ikka Rahvaliitu. Aga mu protseduuriline küsimus on, et kas on ikkagi nii, et komisjoni nimel jäädakse pulti lihtsalt isiklikult heietama. Kas kodukord näeb seda ette, tuli? Kodukord näeb ette, et komisjonipoolne ettekandja annab edasi komisjonis toimunud arutelu. Ja sellega seoses enne, kui ma siin vabastan tooli Martinile, küsin omalt poolt ära, kuna Martin võib-olla kogu debatti ei kuulnud: hea ettekandja, te mainisite, et oli üks muudatusettepanek. Juhatajale on lauale jõudnud paber, kus on kolm muudatusettepanekut. Kas ettekandja eksis, tegeles soologa või jättis mainimata, et tegelikult oli kolm muudatusettepanekut, mis komisjoni tuli? Ma ei tea, kes see Martin on, kellelt te seda küsite. Ma küsisin ettekandjalt. Kui sa ei pane tähele, Aivar, kui sa ei pane tähele, mis ma siin räägin, siis ära arva, et ma räägin midagi valesti. Ma ütlesin, et enne, kui ma vabastan tooli Martinile, küsin ma ettekandjalt.

keskkonnakomisjoni esinaine püüdis meile sisendada, et on, aga peaminister Kaja Kallas ütles, et ei ole. Kuidas siis

ajamisel ehk soojatootmisel tuleb maks juurde. Selline otsus on ELAK-i poolt kooskõlastatud. Meie valitsus saab selle teemaga edasi minna. Tuleb küsida oma kolleegide käest, kes teie erakonnast ELAK-is on, kas nad toetasid seda ettepanekut või mitte.

pindalatoetust, see soodustus ei laiene. Mina saan aru, et nendele ei laiene. Aitäh! Sellist küsimust selle eelnõu arutelul komisjonis ei olnud, see ei kerkinud üles. Aitäh! Merry Aart, palun! Aitäh! Kuulan siin seda juttu ja mõtlen, et me läheme sellest seadusest, eesmärgist natuke liiga kaugele võib-olla. Eesti põllumees on konkurentsitingimustes Euroopas kõige viimasel kohal kõige viimasel! – või mõne toetuse puhul eelviimasel. See on üks võimalusi, et natukene saaks põllumeest aidata. Ma ei saa aru, miks me peaksime selle vastu olema. See seadus on selle jaoks, et vähendada kuritarvitamist põllumeeste arvel, et [seda logistikafirmad, rekad või keegi teine. Nii et ma ei tea, kuidas lugupeetud ettekandja arvab, kas me peaksime seda siin väga laialt ja põhjalikult arutama. Kas me oleme selle vastu, et me oma põllumeest pisutki toetame konkurentsitingimustes võrreldes Euroopa põllumehega? Aitäh! Minu isiklik arvamus on, et kindlasti Eesti põllumajandust ja põllumajandusettevõtjaid tuleb toetada, kui nad konkureerivad Euroopa Liidu turu peal. Teiste riikide [omi] toetatakse.

Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Jah, see on minu meelest tore eelnõu. Aga mind erutas rohkem see teadmine, et kümne aasta pärast – ELAK on vastu võtnud otsuse – puit ongi fossiilne kütus ja mina olin lollikene, kes keskkonnakomisjonis ainsana hääletas, et ei ole fossiilne kütus. Ma jäin nagu kuidagi peavoolule alla. Kas see on normaalne otsus või?

kui küsitakse erinevatest komisjonidest arvamust, siis me saame kas toetada või mitte toetada. Nagu sa aru saad, Peeter, opositsioonis olles on meie hääl

nüüd me seda korda muudame ja anname väga suure otsustusõiguse ametnikele? PRIA hakkab otsustama, kes väärivad erimärgistatud kütuse kasutamise õigust ja kes mitte.

ka. Sa ütlesid, et komisjonis neid küsimusi ei arutatud. Kuigi kolmandaks lugemiseks muudatusettepanekuid teha ei saa, kas on võimalik, et komisjon arutab siiski neid küsimusi ja kujundab oma seisukoha? Mina olen selle eelnõu suhtes küll väga kahtlev, et see väga mõistlik on ja kvalitatiivselt midagi parandab. Aitäh! Tunnistan, et esimese lugemise ettevalmistamisel oli

Minu ettepanek jäi vähemusse. Komisjonis see toetust ei saanud. Jäi seisukoht, et ametnikkond on ikka väga hea. Ma Ma usun, et Eesti ametnikud on tublid, aga sellised otsused peaksid olema selgelt seadustesse sisse kirjutatud, mitte ühe või kahe inimese arvamus, kas keegi saab või ei saa. Suur tänu! Küsimusi rohkem ei ole. Nüüd me saame läbirääkimised avada. Aga kõnesoove ka ei ole. Sulgen läbirääkimised. Siis saame vaadata läbi muudatusettepanekud. Eelnõu kohta on esitatud, nagu me just tuvastasime, kolm muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku esitaja on Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata.

Head kolleegid, oleme eelnõu 495 teisel lugemisel muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Esimese muudatusettepaneku esitaja on Isamaa fraktsioon ning juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Isamaa fraktsioon on palunud seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 9 saadikut, vastu on 44, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 2, selle esitaja on rahanduskomisjon ja rahanduskomisjon ise on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 495 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Saame liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde, see on päevakorrapunkt nr 11. See on Vabariigi Valitsuse algatatud meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu 472 teine lugemine. Ma kutsun kõnetooli ettekandjaks õiguskomisjoni aseesimehe Heljo Pikhofi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head ametikaaslased! Meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 18. oktoobril möödunud aastal. Eelnõu esimene lugemine toimus siin saalis 19. jaanuaril käesoleval aastal ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 2. veebruar käesoleval aastal. Selleks ajaks ei laekunud Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt ühtegi muudatusettepanekut. Aga komisjon otsustas ka kaasata asjaomaseid ühendusi ja kaasamise korras esitas ühe ettepaneku eelnõu täiendamiseks Eesti Laevaomanike Liit. Teisi sisulisi reageeringuid kaasamiskirjale ei olnud.Õiguskomisjon valmistas eelnõu teist lugemist ette 14. veebruari istungil, millest võtsid osa Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Liis Tõnismaa ja õigusosakonna õigusnõunik Ethel Bubõr, Eesti Laevaomanike Liidu juhataja Indra Kaunis ja õigusbüroost jurist Natalja Tuvi. Tuvi. Eesti Laevaomanike Liit tegi ettepaneku taastada Sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamiseks esitatud eelnõu § 1 punktis 1 sisalduva § 231lõike 5 tekst koos eriregulatsiooniga. See tähendab, et võiks lisada § 231lõike 5 lõppu lause, et teadmata kadunuks jäämise korral loetakse nimetatud kohustuse täitmisel surmaajaks kuuenda kuu viimane kalendripäev arvates teadmata kadunuks jäämise kalendrikuule järgnevast kuust. Eesti Laevaomanike Liit leiab, et meretöö konventsioonist tuleneva töötasu maksmise kohustuse täitmiseks on oluline luua erikord laevapere liikme teadmata kadunuks jäämise korral surmaaja kindlakstegemiseks, et ei tekiks olukorda, kus reeder peab töötasu maksma isikule, kelle elusoleku kohta andmed puuduvad. Vastasel korral tuleb reederil rakendada tsiviilseadustiku üldosa § 19 ja [sellele] järgnevaid sätteid kohtu kaudu isiku surmaaja kindlakstegemise regulatsiooni kohta. Seega tuleb reederil ette võtta kohtumenetlus, millega kaasnevad talle täiendavad kulutused, et lõpetada töötasu maksmise kohustus. See oli Eesti Laevaomanike Liidu selgitus.Kui tulla tagasi eelnõu algteksti juurde, siis eelnõu algteksti seletuskirjas on küll viidatud TsÜS-i § 19 lõikele 3, mille järgi, kui isik jäi teadmata kadunuks olukorras, mis oli ohtlik elule, või annab muul põhjusel alust eeldada tema hukkumist õnnetusjuhtumi tagajärjel, võib isiku surnuks tunnistada kuue kuu möödumisel teadmata kadunuks jäämisest. Kuid seletuskirjast ei nähtu, et oleks analüüsitud TsÜS-i § 19 lõike 1 kohaldamist, mille järgi kohus võib teadmata kadunud isiku surnuks tunnistada alles siis, kui viie aasta jooksul ei ole andmeid, et isik on elus. Kuivõrd kohtupraktika antud küsimuses ei võimalda teha järeldusi, millise sätte järgi hakkab toimuma laevapere liikme surnuks tunnistamine, siis oleks seaduse ühetaolise rakendamise kujundamiseks mõistlik kehtestada laevapere liikmete osas erikord,

Eelnõu koostaja, nagu ma juba ütlesin, seda ettepanekut ei toetanud ja leidis, et erinormi kehtestamiseks puudub praktiline vajadus. Ja TsÜS-i § 19 lõige 3 annab huvitatud isikule, kelleks võib olla ka reeder, võimaluse taotleda kohtult isiku surnuks kuulutamist, kui isik jäi teadmata kadunuks olukorras, mis oli ohtlik elule, või annab muul põhjusel alust eeldada tema hukkumist. Seega sellistel asjaoludel võimaldab kehtiv õigus ka praegu ilma eriregulatsioonita suhteliselt lühikese tähtaja, see tähendab kuue kuu möödumisel isiku surnuks tunnistada ja kuuekuulist tähtaega arvestatakse isiku teadmata kadunuks jäämisest. jäämisest. Komisjoni liikmed nõustusid eelnõu koostajaga ja kõnealust muudatusettepanekut algatada ei soovitud.

menetluslikest otsustest ja ettepanekutest. Õiguskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 23. veebruaril, see tähendab täna. Ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. märtsil käesoleval aastal ja viia läbi lõpphääletus. Ja veel: eelnõu seadusena vastuvõtmiseks piisab poolthäälteenamusest. Aitäh! Aitäh! On küsimus ka. Peeter Ernits, palun! Hea ettekandja! Ma lugesin huviga seda teie komisjoni protokolli ja laevaomanike, reederite kirju. aga kas ma sain õigesti aru, et seal on keskne küsimus, et kui laevnik või mõni madrus saab surma ja nemad tahaksid kuue kuu pärast tunnistada teda surnuks või ta kaob ära kusagile,

kui on juhtunud olukord, kus isik jäi teadmata kadunuks olukorras, mis oli ohtlik elule, või annab muul põhjusel aluse eeldada tema hukkumist, siis on võimalik TsÜS‑i § 19 lõike 3

Jah, te olete õigesti aru saanud küll, et Eesti reederitel neid juhtumeid pole olnud. Aga kui nüüd sellest küsimusest rääkida, mille te mulle esitasite, siis ka mina esitasin komisjonis küsimuse, et kui inimene jääb teadmata kadunuks, kuid ilmub hiljem välja, mis siis saab. Ja vastus oli, et Sotsiaalministeeriumi esmane eesmärk on töötasu maksmise kohustust piirata, kuid konventsioonis on töötasu maksmise kohustus otseselt seotud meremehe surnuks tunnistamisega. Ja meremeeste surnuks tunnistamise puhul erandeid teha ei saa. Isiku saab surnuks tunnistada kuue kuu möödumisel kadunuks jäämisest, kui ta jäi kadunuks olukorras, kui oli selge oht inimese elule. Sellisel juhul on töötasu maksmine piiratud maksimaalselt kahe aastaga.Ja

meremehele esitatakse tema väljailmumise [korral] tagasinõuded. Ta ütles ka, et meremehe surmakuupäeva määratlemine töötasu maksmiseks võiks olla üldisest korrast eraldi reguleeritud, kuna meretöö seadus on niigi eriseadus. Variant on ka see, et TsÜS-i surnuks tunnistamise sätetele lisatakse meremeeste surnuks tunnistamise kohta eraldi klausel. Täna puudub lisaks vajalikule õigusnormile ka vastav kohtupraktika ning tema hinnangul on isegi kaks aastat peale

surnuks tunnistada. Et ei juhtuks, et inimene mitu korda surnuks tunnistatakse. Pigem oli meil selline arutelu. Sellega on seotud kõik pärimisasjad ja nii edasi. Nüüd Heiki Kranich. Palun! Aitäh! Hoiaks jumal selle eest, et inimene mitu korda surnuks tunnistatakse. Me tõepoolest kõik loodame, et selliseid juhtumeid mitte kunagi ette ei tule. Aga selleks, et kõikidel asjaosalistel oleks asi selge, loon ma praegu ühe teoreetilise konstruktsiooni.

Läheb mööda, noh, ütleme, seitse aastat. Ja selgub, et tegemist on elusa inimesega. Kas sellisel juhul, kui ta uuesti ellu äratatakse, ka juriidiliselt, peab selle seitsme aasta eest või kuue ja poole aasta eest maksma talle tagantjärele palka reeder? Või siis pärast surnuks tunnistamise aega peaks talle seda palka maksma Eesti riik? Või ei peaks talle selle kadunud

see eelnõu oleks [kantud] tõelise elu perspektiivist, siis ma soovitan kõikidel lugeda Bruno Traveni romaani "Surmalaev". Sealt saab teada, mida kõike võib juhtuda meremeestega. Mulle Aitäh kommentaari eest! Heiki Kranich, palun! Ma muidugi tänan head kolleegi Mart Helmet kirjandusliku soovituse eest. Aga ma ei saanud küsimusele vastust. Või õigupoolest ma mõistsin seda vastust nii, kui keegi vastavalt seaduses sätestatud juhtudele jääb madrusena kuskil kaotsi, kuue [kuu] pärast tunnistatakse ta surnuks, reederi kohustus talle palka maksta lõpeb, seitsme aasta pärast pääseb ta, no tõenäoliselt väga dramaatilistel asjaoludel, tõenäoliselt väga drastilistes tingimustes selle aja jooksul viibinuna, välja. Ta äratatakse juriidiliselt uuesti ellu. Keegi talle, nagu ma teie viimasest vastusest aru sain, selle eest pennigi ei maksa. Vastupidi, tal tekib kohustus selle kuue kuu eest saadud hüvitis tagasi maksta. Nii et kas teie soovitus madrustele on see, et jääge kaotsi, ärge jumala pärast uuesti ellu ärgake?

panid ka mind mõtlema. Mispärast me püüame kõike seadustada, ka selliseid asju, mida ei ole juhtunud. Nii nagu me siin mõni aeg tagasi seadustasime gaasiautode paakide ülevaatuse, kuigi mitte ühtegi juhtumit, et Eestis oleks mõni auto kunagi plahvatanud, pole. Neid näiteid on veel ja veel.

Aitäh väga asjaliku küsimuse eest! Aga tegelikult on nii, et mujal maailmas on juhtunud ja võib ka meie reederite ja meie madrustega juhtuda. Nüüd tundub, et ei ole rohkem küsimusi. Suur tänu! Saame avada läbirääkimised, saame ka sulgeda läbirääkimised. Nagu öeldud, selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei laekunud, nii et me muudatusettepanekuid läbi vaatama ei pea. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 472 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja see päevakorrapunkt on ammendatud. Tänane 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521. Tegemist on esimese lugemisega ja ettekandjaks on tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik. Palun!

Selle eelnõu eesmärk on üle võtta läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv. Selle konkreetse direktiivi sisu on töötingimustega seotud miinimumnõuete sätestamine, sealhulgas tuleb tagada, et olulistest töötingimustest kirjalikult teavitataks. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg, seega siseriiklikult seaduse jõustumise tähtaeg on 1. august 2022. Täpsemalt tuleb muuta töölepingu seadust, avaliku teenistuse seadust, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust, töötervishoiu ja tööohutuse seadust. See ülevõtmine sisulises mõttes ei eelda põhimõttelist laadi muudatusi, vaid pigem teatud tehnilisi täpsustusi.Eelnõuga täiendatakse töölepingu seaduses näiteks nende andmete hulka, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama. See on töölepingu seaduse § 5 loetelu. Edaspidi tuleb teada anda tööandja pakutavate koolituste kohta, tööandja hüvitatava puhkuse, katseaja kestuse, ületunnitöö tegemise hüvitamise korra, töölepingu ülesütlemise vormi ja põhjendamise kohustuse kohta ning ka makse saavate asutuste ja maksudega kaasneva kaitse kohta. Näiteks võib olla tegemist

kas töölepingus, töökorraldusaktis või muus kirjalikus dokumendis. Kui kogu info on töölepingus, siis sellega on automaatselt see teavitamiskohustus täidetud, aga see ilmtingimata ei pea töölepingus olema. Juba sõlmitud teavitusdokumente ehk seni tehtut muuta ega täiendada ei tule, välja arvatud kui töötaja ise küsib infot lisanduvate tingimuste kohta. Teabe muutumise korral tuleb teave muudatuse kohta esitada hiljemalt muudatuse jõustumise päeval, mitte ühe kuu jooksul nagu seni. Kehtiva õiguse järgi peab tööandja säilitama töötingimuste dokumenti töölepingu kehtivuse ajal ja ka kümne aasta jooksul lepingu lõppemisest. Muudatustega lisandub kohustus säilitada teave töötingimuste info edastamise kohta. See võib olla lihtne koopia e-kirjast või midagi muud sellist või ka teabe vastuvõtmise kohta antud töötaja allkiri. Lisaks sätestatakse töölepingu seaduses uued põhimõtted. Katseaeg peatub ajaks, millal töö tegemine on takistatud. Siin on silmas peetud olukordi, kus töötaja näiteks haigestub katseajal kaheks-kolmeks nädalaks. Selle võrra katseaeg pikeneb.

tööd. Kui töötaja taotleb tööandjalt sobivamaid töötingimusi, näiteks osaajaga tööd või muud sellist töökorralduslikku [muudatust], siis tuleb tööandjal taotlusele 14 kalendripäeva jooksul vastata. Kui peaks töötaja esitama nelja kuu jooksul rohkem kui ühe samasisulise taotluse sobivate töötingimuste kohta, siis tööandjal on kohustus vastata ühele neist taotlustest. Ei pea pidevalt ilmtingimata tagasisidet andma, kui taotluse sisu ei ole muutunud ja on varasemalt sellele juba vastatud.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust täiendatakse töötaja kohustusega tagada, et töötamine või teenuse osutamine mõne teise tööd andva isiku juures ei ohusta tema enda elu ja tervist ega ka teiste oma.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses sätestatakse samuti vastav loetelu andmetest, millest tuleb pikemaks kui üheks kuuks Eestisse lähetamise korral töötajat teavitada, näiteks lähetuse kestus, tasu ja tasu maksmise vääring. Täna selline teavituskohustus seadusandlikult puudub.

Mina võtsin selle direktiivi välja ja vaatan, et siin on väga huvitavad asjad. Liikmesriigid peavad ette nägema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, hulgas halduskaristused, rahalised karistused, näiteks trahvid või hüvitise maksmised ning ka muud liiki karistused. Mis karistused need veel siis on peale selle, mida, ütleme, meie töölepingu seadus kasutab? Noh, ma saan aru, et võib-olla te ei saa aru, aga küsimus on selles, et me peame kohaldama siin ka Euroopa Liidu direktiivi ja mind huvitab, mis on need muud liiki karistused peale nende minu poolt loetletute. Aitäh, Aitäh! Selle Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega me teeme need konkreetsed muudatused seadusse, mida hetkel loetlesin. Mingeid uusi karistusliike või karistusvõimalusi me seadusandlikult juurde ei loo. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Aitäh! Ma loen siin eelnõu lõpust, et selle seaduse vastuvõtmisel ühtegi kulu ei ole ette nähtud ei omavalitsustele ega riigile. Me istume siin Riigikogu saalis – ma ei räägi ainult Riigikogu liikmetest, siin on ka ametnikud. See maja, konkreetne maja ei vasta ühelegi heale tingimusele tervishoiu koha pealt, [nõutud] töötingimustele. Selliseid hooneid on riigis ja omavalitsustes sadu. Kuidas on võimalik, et tullakse meie ette eelnõuga ja öeldakse, et mingisuguseid kulusid ei ole? Kui me selle eelnõu vastu võtame, ei ole see mõeldud ikkagi ainult selleks, et eraettevõtjad peaksid oma töötajatele looma tingimused. Ka avalik sektor peaks looma sellised tingimused.

kehtivaid nõudeid. Need, mis juurde tulevad, need ma loetlesin. On teavitamiskohustus, on teatud info edastamise kohustus ja konkreetselt töötervishoiu ja tööohutuse seadust me täiendamine sellega, et inimene annab märku oma tööandjale, kui tal on mingisugune teine töökoht, ja ta tagab, et seal töötamine ei ohusta ega kahjusta tema ega teiste tervist. Mõte on selles, et kui näiteks mina või kes tahes töötaks korraga kahel positsioonil,

Aitäh sellise uue pala eest! Aga ma küsin, milline on selle mõju. Tsiteerin: "Eelnõu mõju ulatust töötajate ja ametnike jaoks võib pidada väikeseks, kuna muudatused ei eelda muutusi nende käitumises. Mõju sagedus on väike, kuna kõigi muudatuste sagedus on pigem ebaregulaarne ja harv. Ebasoovitavate mõjude riski ei tuvastatud." Esimene, teine [lause] samamoodi: mõju sagedus on väike, kuna kõigi muudatuste sagedus on pigem ebaregulaarne ja harv.

töölepingus on valdav osa tingimusi kirjas, nagu katseaja kestus, ületundide hüvitamine ja muu taoline, või on see selgelt töölepingu juures olevas lisas, sest inimesel on ju huvi seda teada ka täna.

Aga mind huvitab hoopis see, miks selle direktiiviga [ette nähtud] sätteid ei kohaldata teatavat liiki riigiametnike, nagu näiteks relvajõudude, politsei, kohtunike, prokuröride, uurijate ja muude õiguskaitseorganite võttes arvesse nende ülesannete eripära või nende töötingimusi. See on nüüd konkreetne viide jälle Euroopa Liidu direktiivile. Andke palun konkreetne vastus, et kõik saaksid aru. Ma

Ka muudes seadustes on muudatused tehnilist laadi. Nii et me võime otsida siit midagi enamat, kui siin on, aga ma kardan, et me seda ei leia. Protseduuriline, Kalle Grünthal, palun! pulti seaduseelnõu tutvustama, omamata absoluutselt ülevaadet sellest, mida tegelikult tema poolt siia eelnõuna toodud asi üldse endast kujutab? Me ju teame täpselt, et me peame üle võtma mingisuguse Euroopa Liidu direktiivi, kuid kui ma lähtungi konkreetselt direktiivis kohaldatust, ta ütleb, et sihukest asja pole olemas. See on ju puhas ... Noh, see on tõeline jama ju, mis siin toimub praegu. Kas teil on õigus see eelnõu esitaja sealt puldist ära saata ja öelda, et tulge tagasi siis, kui asi on selge? Tänan,

Aga me saame alati hääletada eelnõude kas tagasilükkamist või katkestamist. Kõike seda on võimalik teha. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Mina olen ka nüüd põgusalt selle eelnõuga tutvunud ja ma ei leidnud siit midagi sellist, mida oleks vältimatult vajalik Eesti seadusandluses rakendada. Küll aga see suurendab mõnevõrra bürokraatiat. Me upume niikuinii bürokraatiasse. Minu küsimus on: kas see, mis meie laudadele nüüd toodud on – ja mida ma tõesti ei pea vajalikuks tingimata vastu võtta, kuna see kvalitatiivselt mingit olukorda parandaks –, on see miinimum, mis Euroopa direktiivis on kirjas? Ega me omalt poolt midagi juurde lisanud ei ole? Või oleme me omalt poolt veel mingeid häid mõtteid juurde lisanud, mis nõuavad täiendavaid kooskõlastusi, teavitamiskohustusi ja muid kohustusi kas tööandjale või töövõtjale? Tänan

Pigem me oleme ellu viinud miinimumprogrammi, jätnud osa suuremaid muudatusi tegemata. On olnud arutelu ka selle üle, kas see kõik peaks olema osa töölepingust, konkreetselt seal ära loetletud.

Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Austatud minister! Tsiteerin teie ettekannet: tööandja kaalub, kas töötaja sobivate töötingimuste taotluses esitatud soovid töötingimuste muutmiseks on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega, ja nii edasi.

ta jätab need täitmata, kas siis kulutusi ei tule? Aga kui töötajal on õigus ja tööandja täidab need nõuded, siis ju tulevad kulutused.

Aitäh! Kõigile neile töötingimustele, millele töötajal on õigus, on tal õigus ka täna. Ehk see, kas me paneme kirja, et tööandjal tuleb kirjalikult vastata taotlusele või ei tule vastata taotlusele, ei muuda seda, kas mul näiteks tulenevalt tervisest, tulenevalt osakoormusest, tulenevalt millest tahes on mingeid täiendavaid õigusi. Need võivad tuleneda ka lapsepuhkusest ja muudest sellistest sätetest. Praegu tuleb juurde see, et kui töötaja otsustab taotleda tööandjalt mingeid töötingimusi, näiteks ta ei taha olla täiskoormusega tööl, vaid tahab olla osaajaga tööl – ütleb, et mul on palju tegemist, ma õpin, mul on muud tegevused, kas ma saan

palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Minu isikliku hinnangu kohaselt on Eesti Vabariigi iseseisvalt välja töötatud tööseadusandlus piisav. Ja kui sellest ei piisa, siis on meil olemas ka õiguslikud võimalused nii töövõtjatel kui tööandjatel oma õiguste jaluleseadmiseks. Minu põgusal hinnangul see direktiiv halvendab töövõtjate olukorda ja annab jõupositsiooni tööandjale. See on võib-olla põgus ja pealiskaudne hinnang, aga mu küsimus on hoopis muu. Kuna meil on olemas täiesti piisav seadusandlus antud valdkonnas, siis, kui Euroopa Liidust tuleb direktiiv, et võtame uuesti kasutusele Hammurapi seadused, mis ütlevad, et silm silma ja hammas hamba vastu, me võtamegi või? Aitäh! Vastus on, et ei võta. Usun, et Euroopa Liidus sellist taotlust ka ei teki. Aitäh! Heljo Pikhof, palun! seaduse § 5 lõiget 2, seal on öeldud: töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Aga eelnõu muudab seda. Muudatuse kohaselt ei peaks andmed olema enam töölepinguandmed ja teavitamine kui tegevus peaks olema heauskne, selge ja arusaadav. Praktikas on näha, et on palju tööandjaid, kes ei järgi töölepingu seaduse § 5 lõiget 2 ja seda eriti tööaja ja töötasude kokkuleppe seda eriti tööaja ja töötasude kokkuleppe fikseerimisel. Kui puudub selge ja arusaadav tööaja ja töötasu kokkulepe, siis on töötajatel äärmiselt raske tasumata töötasusid välja nõuda. Seepärast on väga oluline, et seadus nõuaks tööandja poolt töölepingus kokkulepitavate andmete selgelt ja arusaadavalt vormistamist. See on ametiühingute ettepanek, aga te olete kirjutanud kommentaari, et selgitatud ja teadmiseks võetud. Miks te seda arvesse

Selles konkreetses arutelus leidis ka Sotsiaalministeerium, et kui me jääme selle miinimumvariandi juurde ehk tagame olulistest töötingimustest teavitamise kirjalikul kujul, loetledes need seaduses üles, siis see on piisav. Tõepoolest, ametiühingud eelistasid selleks töölepingut. See on täiesti legitiimne debatt, teatud punktid peavad ka praegu olema töölepingus. Küsimus on, kui palju peab töölepingus

Seetõttu väljatöötamiskavatsust pole [vaja] teha, 1. augustist peab ta kehtima. Aga mõju on peaaegu olematu, kuigi tööandjatele [on see] igal juhul palju viletsam kui töövõtjatele. Aga ma küsin, miks kolleeg Lauri keevitas – temal oli direktiiv 1937, see on see rikkumisest [teavitava inimese] kaitse seadus – sinna sellele nööbile terve uhke kasuka, siseriikliku pealekaebamise kasuka külge. Kas sinul ei olnud mõtet kraamida ministeeriumi sahtlitest igasugust kraami välja ja keevitada mingi väike mantel sellele suht mõttetule direktiivile Aitäh! Kõigepealt kommenteerin, et ma näen, et isegi ühe fraktsiooni sees ei ole ühest arusaama, kas see on tööandjate või töövõtjate poole kaldu. See veel kord näitab seda, et ju ta [paneb] mingi kohustuse mõlemale poolele, nii nagu üldse töösuhetes kombeks on.

ja arusaadavalt, siis muudatus näeb ette, et tööandja teavitab töötajat andmetest heauskselt, selgelt ja arusaadavalt, ja muudatuse kohaselt ei peaks andmed olema enam töölepingu andmed. Ja teavitamine kui tegevus peaks olema heauskne, selge ja arusaadav.

Ma viitasin, kus need peamised vaidlused ja arutelud olid ja mis olid peamised kokkulepped. Kui on vaja sinna juurde panna termineid, mis annaksid kaalu juurde, siis seda saab loomulikult teha. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Te ütlesite, et saalis on olnud väga vastandliku arvamusega küsimusi ja küllap siis eelnõu on väga hea ja tasakaalus. No võib ka teistsuguse järelduse teha: eelnõu on väga segane ja inimesed saavad sellest erinevalt aru, seetõttu on see väga halva kvaliteediga eelnõu. Ma olen jätkuvalt arvamusel, et see iseenesest ei anna kvalitatiivselt töösuhetele mitte midagi juurde ja suurendab mõnevõrra mõttetut bürokraatiat.Aga konkreetne küsimus on mul ilmestamiseks ka. Võib-olla te lihtsalt ühe näite puhul suudate lahti seletada, kui mõttekas see on. Enne tööle asumist peab tööandja töötajat teavitama tööandja pakutavatest koolitustest. Kas see on tingimata vajalik? Mina kujutan ette, et väga paljud tööandjad ei pruugi üldse teadagi, milliseid koolitusvõimalusi neil võib tekkida või milliseid vajadusi võib tekkida ühe või teise töötaja puhul. Ja nüüd juba enne tööle asumist tuleb teavitada. Ma ei leia, et see on väga praktiline ja mõistlik nõue. Nüüd me seaduse tasemel lausa seadustame selle. Aitäh! Aitäh! Ühest küljest meie soov on ju, et inimesed ennast arendaksid, et töötajad käiksid koolitustel, [kasutaksid] õppevõimalusi. Ja kui tööandjal on pakkuda koolitusi, näiteks on mingid konkreetsed koolituspäevad, mingid sisemised koolitusvõimalused, siis on ju mõistlik, et töötaja nendest ka aegsasti teab.

Suur tänu, rohkem küsimusi ei ole! Nüüd on võimalik kutsuda kaasettekandjaks õiguskomisjoni liige Urve Tiidus. Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 7. veebruaril. Eelnõu tutvustamiseks osalesid komisjoni istungil ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Sotsiaalministeeriumi ametnikud Ethel Bubõr, Maria-Helena Rahumets ja Seili Suder. Minister selgitas komisjoni liikmetele selle eelnõu sisu kenasti ära, nagu ta äsja ka siin tegi. Olgu siiski üle korratud, et läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused, mida see eelnõu käsitleb, tähendab praktikas seda, et täpsustub nende andmete hulk, millest tööandja peab töötajat enne tööle asumist kirjalikult teavitama. Need näited siin juba kõlasid, aga ma toon mõne veel esile. Nendeks on pakutavad koolitused, ettevõtja võib eelnevalt teavitada, ja mis karjäärivõimalused on töötajal seal ettevõttesiseselt. Täiesti loogiline. Aga [kirjas peavad olema] ka hüvitatavad puhkused, katseaja kestus, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise kord, töölepingu ülesütlemise vorm ja nii edasi.

on. Minister teavitas komisjoni ka sellest, et neid muudatusi on arutatud erinevate tööandjate ja ametiühingutega, kellest mõned on oma täiendavad ettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile esitanud, kuid sisulisi erimeelsusi muudatuste osas ei esine. Komisjoni liikmetel oli ka küsimusi. Näiteks sooviti ministrilt praktilise juhtumi näidet, mis selgitaks direktiivi ülevõtmise mõju tööandjatele. Minister vastas, et töösuhetele, mille puhul on kõik töötegemist puudutavad tingimused töölepingus üles loetletud, suurt mõju ei kaasne ning tagasiulatuvalt lepinguid ringi tegema ei pea hakkama. Küll aga saavad eelnõuga tehtavate muudatustega mõjutatud need tööandjad, kes on seni teinud töölepinguid ilma miinimumnõudeid täitmata ning oma töötajaid enamjaolt suuliselt teavitanud. Küsiti ka seda, milline on selle eelnõu mõju, arvestades töö iseloomu muutumist seoses tehnoloogia arenguga ja kaugtöö mahu kasvuga, ja seda mitte ainult praegu, vaid ka pärast pandeemiat. Minister vastas, et eelnõu neid muudatusi ei käsitle. Aga ma isiklikult ütlen, et kaudselt nad ikkagi mõjutavad ka erinevaid töövorme. Komisjon tegi menetlusotsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23. veebruaril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada.

Ja tehti ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10. märts kell 16 – selles osas oli täielik konsensus – ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Urve Tiidus. Ka täielik konsensus ja need isikud, kes selle konsensuse saavutasid, olid Jürgenson, Kannimäe, Kaskpeit, Kruusimäe, Pikhof, Tiidus ja Toomast. Väga suur tänu! Küsimus ka. Jüri Jaanson, palun! Suur tänu! Kuulasin huviga seda diskussiooni, nii palju kui võimalik

töölepinguga ja inimeste ning töövõtjate selliste probleemidega, siis kas te küsisite arvamust ka sotsiaalkomisjonilt. Minu meelest on see oluline, sellepärast et

ka nendest erisustest, mis puudutavad vähenenud töövõimega töövõtjat? Väga hea küsimus. Kas me küsisime sotsiaalkomisjoni arvamust? Ei küsinud, aga need punktid, mis te siin praegu esile tõite, on olulised. Need on meie tööseadusandluses sätestatud ja see eelnõu ei välista nende järgimist.

Me saame minna läbirääkimiste juurde. Esimesel lugemisel saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad. Aivar Kokk, palun!

siis on siin väga selgelt kirjutatud: "Eelnõu mõju ulatust töötajate ja ametnike jaoks võib pidada väikeseks, kuna muudatused ei eelda muutusi nende käitumises." Ja samas, kui hakkame lugema, mis muudatused siin on, siis neid on väga palju.

Normaalne tööandja ja töövõtja vaheline suhe on loomulik, positiivne ja hea. Ma arvan, et tänases majandusolukorras iga tööandja hoiab oma töötajaid nagu hellalt-õrnalt sulgpatjade peal, sest iga töötaja on väga oluline. Aga siin tekivad väga huvitavad pakkumised. Kui ma võtan inimese tööle katseajaga ja ta juba järgmisest päevast läheb sinisele lehele ja on haige neli kuud, siis see katseaeg pikeneb täpselt selle aja võrra, kui ta on haiguslehel. Ehk teiste sõnadega: mul on, Jaan, sind tööle vaja, see töökoht on vaja täita, sa tuled tööle, aga homme mõtled: no ikka ei ole see, ja saan sinise lehe ka. Aga mina neli kuud ei saa teist inimest tööle ka võtta, sest mul on sinuga kokkulepe, et sa tuled nelja kuu pärast võib-olla tagasi. Kui me võtame direktiivi üle, siis peaks olema direktiivi ülevõtmine. Aga vaadake sedasama seaduseelnõu, kes on selle välja töötanud: nelja ministeeriumi ametnikud. Mina nüüd hästi aru ei saa. Kui me direktiivi üle võtame, siis me tõlgime selle inglise keelest eesti keelde ja vaatame, kas punktid sobivad. Ja need vaidlused käivad enne, kui Euroopa Liidus direktiiv jõuab nii kaugele, et see Euroopa Liidu liikmesriikidele laiali saadetakse.

või on siin veel väga palju teemasid, mis tegelikult otseselt direktiiviga ei ole seotud. Seda me ei loe siit välja. Ja neid inimesi, kes jõuaks siia sisse vaadata terviklikuna,

Aga kui ma loen lihtsalt, et on hästi palju sooja juttu ja väga palju bürokraatiat, ja [selgitus] on see, et selle bürokraatia ülevõtmisel ei teki mingeid kohustusi, siis see on vale. Mul on kurb vaadata. Ma lootsin, et selle direktiivi ülevõtmisel siin majas töötava 300 väga tubli inimese töötingimused paranevad. Riigikogu liikmed ei kuulu selle alla.

Minu arvates selliste teemadega sellesama direktiivi ülevõtmisel oleks pidanud rohkem tegelema, mitte lihtsalt, et on üks paber, mille kohta öeldakse, et ega seal mitte midagi vajalikku ei ole, aga Euroopa Liidust on see tulnud ja see pakk tuleks vastu võtta. Ma loodan, et komisjonis väga tõsiselt arutatakse seda seaduseelnõu ettevalmistamisel teiseks lugemiseks ja vaadatakse, mis olulised teemad sinna vaja juurde lisada on. Ja võib-olla on ka valdkondi, mida siin sees ei peaks olema. Veel kord ma rõhutan: ma tahaksin näha siin rohkem sellist poolt, kus meie erivajadusega inimeste võimalused ja tingimused on paremaks muudetud ja kus ka riigiametniku, avaliku sektori teema oleks väga selgelt kirjas, et ei tekiks olukord, et [vaid] eraettevõtjale määratakse

sassi! Ei ole midagi, kõik on korras. Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 521 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 10. märtsi kell 16. See päevakorrapunkt on ammendatud. Saame minna tänase viimase punkti juurde. 13. punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu 511 esimene lugemine. Ettekandja on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun!

Teenuste ja toodete ligipääsetavuse seaduse eelnõu puhul me tõenäoliselt ei saa rääkida väikesest mõjust, sest isikute ring, me selle seaduse jõustumisel tervikuna paremini kohtlema hakkame, on üsna ulatuslik. Erivajadusega inimesi, kellel võib olla eri raskusastmega puue, puue, on Eestis üle 146 000. Vanemaealisi, kellel võib olla ligipääsetavusega probleeme vähenenud funktsionaalsuse tõttu, olgu see nägemine, kuulmine või liikumine, on Eestis enam kui 270 000. Lapsi ja noorukeid, kelle ligipääsetavust võib takistada nende sotsiaalne kompetentsus, aga ka kasv, on meie ühiskonnast 20,3%. Lisaks tuleb siia juurde mõelda kõik need inimesed, kes liiguvad, lükates lapsevankrit, ja ka need inimesed, kellel on ajutine terviserike. Toodete ja teenuste eelnõu on ka direktiivi ülevõtmine. Tegemist on direktiiviga, mille ülevõtmine võiks meile au teha, sest Eesti eesistumise ajal oli Eesti see riik, kes [sel teemal] läbirääkimiste protsessi vedas. Rääkides sellest eelnõust, pean ma väga oluliseks seda, et nii nagu ligipääsetavus üldse on valdkondadeülene, nii on ka selle eelnõu ettevalmistamine olnud mitme ministeeriumi koostöö. Lisaks Sotsiaalministeeriumile on väga oluline roll, sealhulgas peamise rakendaja roll Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil. Mis puudutab spetsiifilisi teenuseid ja tooteid, on Kultuuriministeeriumil hästi suur roll, samamoodi Rahandusministeeriumil ja Siseministeeriumil. Millistest teenustest ja toodetest me räägime? Kõigepealt on oluline aru saada, et me räägime digitaliseerimisest, nutikatest ja innovatiivsetest lahendustest. See on midagi, mis on Eestile omane. Ma usun, et Eesti IT‑sektor saab siit suure võimaluse ka rahvusvahelistel turgudel oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Toodete [hulka kuuluvad] näiteks piletiautomaat, sularaha- ja makseautomaat, registreerimise automaat, makseterminal, teabeterminal; tarbija terminaliseade, näiteks nutitelefon, digiboks, digimuundur, nutipult, ruuter, modem, aga ka lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti ja e-luger – need on tooted, mis selle eelnõuga on kaetud. Teenuste poole pealt on oluline välja tuua elektroonilise side teenused, kindlasti ka 112 hädaabikõned, mis on mõnevõrra kättesaadavamaks tehtud erivajadustega inimestele, aga mitte siiski veel täielikult. Transporditeenustest need, mis on seotud elektroonilise piletimüügiga, erinevad finantsteenused, e-kaubanduse teenused, veebilehed, mobiilirakendused,

Määrused, mis kehtestatakse seaduse alusel, on koostöös erinevate ministeeriumidega ette valmistatud ja seal on ka täpsemad nõuded kirjas. Oluline on aru saada, et rakkerühm, mis on toimetanud Riigikantselei juures ja andnud ka omapoolsed soovitused siseriiklikult inimestele ligipääsetavuse paremaks tagamiseks, on toonud välja kõik need elektroonilised seadmed, teenused ja tooted, mille puhul Eestis täna ligipääsu napib. Kindlasti aitab selle seaduse vastuvõtmine arendada laiemalt tehnilist teadlikkust ja mitte ainult IT‑ettevõtjate seas, vaid oluline on, et ka tarbijate seas. Tarbija ei ole siin arusaadavalt mitte ainult üksikisik, kellel on erivajadus, vaid tarbija on ka

Selle eelnõu puhul on veel oluline mõista seda, et lisaks vastuvõtmisele, mille me peaksime tegema k.a 28. juuniks,

Rakendused on ette nähtud nii, et me saame edasi liikuda alates 2028. aastast olemasolevate lahendustega.

tooteid on võimalik kasutada lepingu kehtivusaja lõppemiseni, aga mitte kauem kui 28. juunini 2030. aastal. Need tähtajad on üsna pikad, aga siin peab aru saama sellest, et me räägime üsna keerulistest toodetest ja teenustest, mida kõiki ei looda Eestis ja mille puhul on ka rahvusvaheline turg hästi oluline.

on väike- ja mikroettevõtted. Nüüd, e-kaubanduses on meil aktiivselt tegevuses 2000–3000 ettevõtet,

Teisalt on üleminekuaeg piisavalt pikk ja arvestada tuleb sellega, et paljud tooted, millest me räägime, on tegelikult toodetud väljaspool Eestit. Meie oleme kasutajad, tarbijad ja meie ettevõtjad on tihtilugu ka maaletoojad.

täitmise üle hakkab järelevalvet teostama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kellele selle seadusega antakse õigus teostada sundtoomist, sundida menetlustoiminguid taluma

siseneda valdusesse järelevalvekohustuse täitmisel, et ise veenduda, millised andmekandjad on isiku eluruumis, töökohas või mujal tema valduses. Ja loomulikult [on ka ole see tuttav? Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses on täpselt samad protsessid sees. Minu küsimus: miks te tahate niigi lõhestunud ühiskonda selle seadusega veel rohkem lõhestada? Suur Suur aitäh teile küsimuse eest! Te loetlesite riikliku järelevalve meetmeid ja kui riikliku järelevalve meetmed, mis on kirjas korrakaitseseaduses, rakendab korrakaitseseaduses, rakendab konkreetne asutus konkreetse seaduse täitmiseks, siis need peavad olema eraldi ka selles seaduses välja toodud, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ei teeks omaalgatuslikke ettevõtmisi, vaid tal oleks seadusest tulenevalt need õigused ja alused täpselt kirjas. Peeter

Oskate öelda, kui palju see tegelikult läheb maksma? Mingi summa võiks ju teil olla. Ma rõhutan, et selle eelnõu baas on väga suur, aga kui palju see maksma läheb, nendele ettevõtjatele eelkõige? Suur aitäh teile! Me räägime ju tegelikult ettevõtetest, kes osaliselt on ise tootjad. Nad toodavad lihtsalt perspektiivis teistsuguseid tooteid, mis on universaalse disainiga ja annavad ligipääsu paremale kasutusele nendele inimestele, kelle jaoks me seda seadust suuresti ka teeme. Mina näen selles väga suurt võimalust Eesti iduettevõtetele, mismoodi olla maailmaturul

digitaalsed lahendused vananevad nii füüsiliselt kui moraalselt, neid uuendatakse nii või naa. Ja järgmised digilahendused, mis kasutusele võetakse, vastavad uutele nõuetele.Tuletan meelde, et kui 2025. aastal aastal tervikuna peab see eelnõu rakenduma, siis peale 2025. aastat on kuni 2030. aastani kehtivate lepingute alusel võimalik jätkata samamoodi. Tegemist on ülipika üleminekuajaga, mis on proportsionaalne ja annab võimaluse ettevõtjatel arvestada tuleviku muudatusvajadustega. Suur Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Vaatan eelnõu ettevalmistajate nimekirja ja siin on muljetavaldavalt pikk nimekiri, 13 naist ja kõigest üks mees. See suhtarv kajastab hästi ka Sotsiaalministeeriumi töötajaskonda. Seal mehi koridoride peal suurt liikumas näha ei ole. Arvestades nüüd seda soolise võrdõiguslikkuse maniakaalset taganõudmist teie ministeeriumi poolt, kas teile tundub, et see olukord on päris hea, 13 naist ja kõigest üks mees? Ma tänan teid küsimuse eest! Sotsiaalministeeriumi personaalia küsimustele ma siinkohal jätaks vastamata, sest see ei puuduta konkreetset eelnõu. Aga mis puudutab selle eelnõu ettevalmistajaid, siis tõepoolest, tegemist on väga suure hulga inimestega väga erinevatest ministeeriumidest, kes on seda eelnõu ette valmistanud, sealhulgas Siseministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tõepoolest, Eesti naised on tublid ja targad ja on sellise keerulise direktiivi

ma ei saa aru, kui pikaks ajaks. Kas pannakse vanglasse ja kui pikaks ajaks. Teine asi on see, et siin on vallasasja äravõtmine, ehitise ja ruumi läbivaatamine, kõrvaldada uksi ja muid takistusi. Kõik sellised asjad, mis on justkui nagu politsei õigused. Kui keegi ütleks, et siin on nagu tööstusspionaažiga tegemist, siis ma saaksin aru, miks see nii on. Kui ma nüüd vaatan neid makseterminale, selliseid väga konkreetseid asju, siis ma mitte kuidagipidi ei saa aru, kuidas see on ligipääsetavusega seotud. Selliseid hästi konkreetsed asjad tegelikult, kui need ära võetakse, ja dokumendid veel takkaotsa. Kuidas see omavahel seotud on? Aitäh! Lugupeetud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on järelevalveamet. Ja järelevalveamet teostab riiklikku järelevalvet. Riikliku järelevalve meetmed, sealhulgas erimeetmed, on kirjeldatud korrakaitseseaduses. Nagu ma enne ütlesin, korrakaitseseaduses toodud võimalusi eriseadustes täpsustatakse ka selles osas, milliseid riikliku järelevalve meetodeid on õigus konkreetsel ametil, kes järelevalvet teostab, rakendada.Mis puudutab nüüd täpsemalt seda, mis on mis on sundtoomine, siis see on kirjas korrakaitseseaduses. Sundtoomine ei ole seotud kinnipidamisega. Sundtoomist rakendatakse lühiajaliselt, mingite ütluste võtmiseks näiteks.

ohuolukorras rakendab lapse kaitseks. Ta teeb seda ametiabi korras kaasa võetud politseiametnikuga. Täpselt samamoodi rakendatakse neid riikliku järelevalve meetmeid siin. Ma ei näe selles mitte midagi ebatavalist, vaid üsna tavapärast ja rutiinset korrakaitseseaduse rakendamist eriseaduse kontekstis. Suur Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Me oleme näinud juba olukorda, kus valitsuse määrusega kehtestatud raamistikus sai üks amet – Terviseamet – ühte seadust tõlgendades ühte ettevõtjat kogu riikliku sunniaparaadi abil poolsurnuks menetleda.

Aga miks me peame arvama, et teie valitsus ei kasuta seda järjekordselt ära ettevõtjate terroriseerimiseks ja kiusamiseks? Ja miks tehakse seadus, kus on nii palju võimalusi järjekordselt inimõiguste rikkumiseks? Aitäh küsimuse eest! Tuletan meelde, mille jaoks seda seadust üldse tehakse. See seadus on mõeldud selleks, et tagada ligipääsetavus erivajadustega inimestele. Ja kui seda seadust rakendatakse, [kehtestatakse] nõuded, mis on esitatud teenustele ja toodetele, siis on tarvis ka kontrollida nende teenuste ja toodete nõuetele vastavust. Ma kordan, tegemist on üsna tavapäraste riikliku järelevalve meetmete ja erimeetmetega, mida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet rakendab. Mina ei ole tuvastanud, et meil oleks kuritarvitatud riikliku järelevalve meetmeid ja erimeetmeid. Ja kui te viitate siin ühele teisele seadusele ja asetleidnud sündmustele, siis ka sel puhul ei ole minule teadaolevalt toime pandud kuritahtlikku järelevalvemeetmete rakendamist. Kalle Grünthal, palun! Ma tänan! Proua minister! Ma ei tea, mis maailmas teie elate, aga see, et NETS-i puhul kuritarvitasid Terviseameti töötajad äärmiselt repressiivseid meetodeid, on ilmselge. See on tõendatud mitmete kohtulahenditega ja ka videotega. Olin ise juures, kui absoluutselt ilma sildita mingisugune terviseametnik – ma tean ka ta nime, aga ma ei hakka nimetama nõudis inimeste kaasatulemist, isiku tuvastamist, kusjuures tema isikut ei teadnud mitte keegi. Ja kui te räägite, et selliseid asju pole olnud, siis mulle on täiesti arusaamatu, Aga ma saan aru, et siin taga on tegelikult ametnike suur nõudmine selle seaduseelnõu järele, et anda järgmisele ametkonnale kätte suur võim inimeste põhiõiguste ja -vabaduste üle. Mul on küsimus: äkki te ajate selja sirgu ja päästate oma nime ja maine?

nime vääriv eelnõu. See on totalitarismi järjekordse kehtestamise eelnõu. Ja ma mäletan, kui mina teie asemel seisin seal puldis, kuidas teie fraktsiooni liikmed süüdistasid mind personaalselt ja eelmist valitsust autoritaarsuse ja totalitarismi kehtestamise ihaluses. Ja nüüd me näeme, kuidas teie valitsus on eelnõu eelnõu kaupa toonud meile siia totalitarismi kehtestamise punkte, põhjendades seda sellega, et aga korrakaitseseaduses on kõik olemas. Kui korrakaitseseaduses on kõik olemas, miks meil on vaja veel niisuguseid repressiivseid ameteid juurde luua? Meil on üks repressiivne amet,

erimeetmete kasutamise õigused juba täna olemas. Mida tehakse selle seadusega? [Võimaldatakse] selle seadusega seotud kohustuste täitmiseks samu meetmeid kasutada. Mingisugust uut ja erilist asja siin ei looda. Aitäh

aga mitte mõnel teisel päeval? See on laupäevane päev millegipärast. Miks? Hea Aitäh küsimuse eest! Direktiivi kehtimise aega, mis on kokku lepitud Euroopa Liidu tasandil, ma kommenteerida ei oska. Mis puudutab neid ressursse, mida on tarvis selle eelnõu rakendamiseks, siis suuresti on need ressursid ette nähtud ettevõtjate koolitamiseks, juhendmaterjalide koostamiseks, informeerimiseks, selleks et luua paremat maailma erivajadustega inimestele. Aitäh

seda halba inglise keelt võib selles seaduseelnõus kohata pea igal lehel, mis on paraku kandunud üle Eesti seadusesse. Ma küsin teilt, no näiteks selline väljend nagu "veebisait". Me kõik enam-vähem kujutame ette, mida sellega on mõeldud, aga sellel on ka eestikeelne korrektne vaste: võrguleht või võrgulehekülg või kuidas iganes. Minu küsimus. Seadusloome peaks olema ka kantud heast eesti keelest. Kas on ministeeriumil plaan või võimaluski selle pilguga see seadus uuesti üle vaadata, et ta oleks kirjutatud selges ja arusaadavas eesti keeles? Aitäh küsimuse eest! Ma hindan selget ja head eesti keelt väga kõrgelt. Aga meil on päris mitmeid eluvaldkondi ja digimaailm kindlasti kuulub nende hulka, kus meil puuduvad Eestis lõplikud kokkulepped, millist terminoloogiat on korrektne kasutada. Nii nagu iga eelnõu, on ka selle eelnõu keeletoimetaja üle vaadanud ja nende terminite puhul, kui on püütud leida parimat tõlkeviisi, et kaduma ei läheks mõte, on oma pead kokku pannud,

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Reformierakond ise on kunagi väga soovinud või vähemalt on deklareerinud, et ta soovib, et bürokraatiat vähendataks. See seadus paraku näitab jälle, kuidas teie erakonna sõnad ja teod lahku lähevad. See ligipääsetavuse seadus tegelikult ei reguleeri ligipääsetavust, vaid loob ainult täiendavaid koormisi ja tekitab täiendavaid kulusid. Ühesõnaga, tegelikult küsimus on selles, kas te tõesti siiralt usute, et see seadus koos oma sadade tuhandete uute kuludega, koos täiendava bürokraatiaga, uute tulevaste määrustega tõesti võib kuidagi muuta ligipääsetavuse paremaks. Aitäh küsimuse eest! Jaa, ma siiralt usun seda. Eeskätt me räägime ikkagi nendest nõuetest, millest me ühtemoodi võiksime aru saada, nii tarbijad kui ettevõtjad. [Need on] selleks, et inimeste ligipääs paremaks muuta. Kogu see järelevalvetemaatika tuleb mängu alles siis,

kuulmislangus, nägemislangus või liikumispuue –, ja inimesi, kes lükkavad lapsevankrit, ei pääse kuhugi ligi. Või siis on laps lühike ega ei pääse pangaterminali juurde. Need on need asjad, millest me räägime. Loomulikult ma usun, Loomulikult ma usun, et see seadus teeb olukorra nendele inimestele paremaks, kui nad iga päev meie digitaliseeritud e-teenuseid peaksid kasutama. Aitäh

Ma kordan, et mina isiklikult ei ole spetsialist riikliku järelevalve valdkonnas. Aga kõikides riiklikku järelevalvet teostavates ametites on sellised tööriistad seadustega kätte antud.

Suur aitäh küsimuse eest! Püüan selgitada. Ka makseterminali puhul näiteks nägemislangusega inimene ei pruugi näha ega mõista, milline summa on makseterminalis talle ette kuvatud. See tähendab seda, et meil on tarvis toodet, mis näiteks häälkäsklusega annab talle teada, millise summa eest ta raha välja käib. Aga kui me tahame teha järelevalvet, siis selle tegemiseks on mitu väga mõistlikku viisi. Kui saabub see tähtaeg, millal on kohustus võtta kasutusele uudsed innovatiivsed digilahendused, siis sellel hetkel piisab ka sellest, kui ettevõtja, kes kasutab makseterminali, näitab ette dokumentatsiooni, mis ütleb, et mina kasutan selle tootja niisugust mudelit ja versiooni, mis on täiesti piisav selleks, et olla veendunud, et nõuded on täidetud. Mingisugust sissemurdmist, sundtoomist kohaldada ei ole vaja. Suur Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua minister, ma kuulasin teie sissejuhatavat juttu, kui te eelnõu tutvustasite, ja see on ju tegelikult täiesti teine lugu kui see, mida me siit sellest eelnõust välja loeme. See eelnõu on niisugune, et inimeste õnne nimel me võime inimesi maha lasta, inimeste õnne nimel, nagu bolševikud seda tegid, võime rakendada repressioone. Inimeste õnne nimel võib nõusolekuta siseneda valdusesse, teha võetusi, viia inimesi kaasa – kõik inimese õnne nimel, helge tuleviku nimel. Kuulge, kas te saate

niisuguste meetmetega ei ole võimalik tagada, et ühiskonnas on terve mentaliteet ja et riik ja tema asutused ei kuritarvita oma võimu. Kas te saate sellest aru? Aitäh Aitäh arvamuse eest! Jah, ma saan sellest aru. Ma usun, et mul on üsna hea ettekujutus sellest õigussüsteemist, mis Eestis on, meie õigusruumist, õiguskeelest ja [kogu] sellest loogikast. Nii et aitäh, saan aru! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ma pean kahjuks tõdema, et teil ei ole üleüldse mitte mingisugust arusaamist Eesti õigusruumist. Sellepärast et siiamaani on läbiotsimiste korraldamine, ruumidesse sissetungimine olnud võimalik ainult kohtu loal ja seda teeb politsei, aga te annate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile õiguse tungida ruumidesse, pidada inimesi kinni, võtta mingisuguseid vallasasju kaasa ja nii edasi. Kas te tõepoolest usute seda, et see loob paremat maailma, nii nagu te ütlesite? Vastupidi, see loob sellist totalitaarset košmaarset maailma, millega ei ole ka erivajadustega inimesed nõus. Ka nemad ei taha elada sellises maailmas, kus iga kell võib mingi ametnik tulla ja

Suur aitäh küsimuse eest! Kinnitan, et me järgime sedasama loogikat, mis on Eestis varasemalt õigusaktides olnud. Korrakaitseseadus ei ole meie valitsuse vastuvõetud seadus. Ei oska küll peast öelda aastanumbrit, millal see on vastu võetud, aga korrakaitseseaduse alusel ja riikliku järelevalve teostamise meetmetena on kõik need asjad Eesti õigusruumis ammu juba olemas. Midagi uut siin ei looda. Mis puudutab riikliku järelevalve teostamist ja erimeetmete rakendamist, siis jah, seda tehakse ametiabi korras koostöös politseiga. Suur

seda akti ennast ei ole vaja. Muide, Charles de Montesquieu, 18. sajandi valgustatud filosoof, on kunagi öelnud, et ühiskonna juhtimiseks kasutatakse karistusi ja eeskujusid. Kuna meil on kõik juba ühiskonnas selle jaoks valmis ja olemas, siis meil piisab piisab eeskujudest. Meil ei ole vaja uut karistusseadustikku, et meil ikka toimiks niimoodi, et meil on olemas Terviseamet ja politsei, tarbijakaitseamet ja politsei, lõpuks tuleb Riigikontroll ja politsei. Ma usun, et me võiksime selle akti edasisest menetlemisest loobuda ja minna tavalise normaalse liberaalse majanduse juurde. Aitäh arvamuse eest! Selgitasin täna juba varasemalt seda eelnõu tutvustades, et kõik need võimalused on meil seaduses olemas, kuid iga järgneva kohustuse puhul, mis tuuakse seadustesse, korratakse nende toimingute osas või selle eriseaduse tähenduses need reeglid ja võimalused üle, õigust riikliku järelevalve erimeetmeid rakendada. Kui me neid siin ei ütle, siis tõsi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet nendes küsimustes, mis puudutavad toodetele ja teenustele ligipääsetavust, neid meetmeid rakendada ei saaks. See ei tähenda seda, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teistes küsimustes, teiste seaduste alusel teisi järelevalvetoiminguid tehes ei saaks neid meetmeid kasutada.Kahju, et te väga tahate näha selle seaduse kõige väiksemat ja ebaolulisemat osa, mis on järelevalve. [Jah,] iga seaduse täitmisel on oluline osa ka sellel väiksemal järelevalvepoolel, ma soovitan ja väga palun, et te pööraksite tähelepanu sisulisele poolele. Me püüame anda Eesti ettevõtjatele võimaluse olla diginutikad, minna Euroopa turule, pakkuda lahendusi, mida direktiivi valguses hakkab kasutama kogu Euroopa. Samamoodi soovitan näha selle seaduse teist positiivset poolt, et meie erivajadustega inimesed saavad parema ligipääsu teenustele ja toodetele digimaailmas. Aitäh arvamuse Aitäh! Proua minister, kas teie saite aru, kumb teie kuritegudest on suurem? Kas see, et te teete midagi, mis on ennekuulmatu, mida ei ole Eesti õigusruumis kunagi olnud, nii nagu räägib perekond Helme ja ülejäänud EKRE tagaotsa?

ma kahtlustan, et mind peetakse praegu süüdlaseks kõikides nendes punktides. Ja järelevalve kui selline, riiklik järelevalve, mis peaks tagama meie inimeste kaitstuse, on see, mida peamiselt mulle ette heidetakse.

siis me ei saa teha selliseid otsuseid, mis potentsiaalselt loovad kellelegi kuskil turueeliseid. Samamoodi me peame arvestama sellega, mismoodi jõutakse tegelikult nende toodete disainimise ja valmimiseni

selle eelnõu kohaldamisruum on ikkagi suhteliselt kitsapiiriline ja siin kasutatakse ainult kindlaid tooteid ja teenuseid. Tegelikult

Kas Sotsiaalministeeriumis on natukene mõeldud sellele, et seda laiendada, või praegu me jääme ikkagi mõneks ajaks selle direktiivi nõuete otsese ülevõtmise juurde? Aitäh küsimuse eest! Hästi hea küsimus selles mõttes, et ligipääsetavus on üsna horisontaalne teema. Ligipääsetavusega on spetsiifiliselt tegelenud kuni eelmise aasta sügiseni ka Riigikantselei rakkerühm, kes on [andnud] väga põhjalikud soovitused kõikidele ministeeriumidele. Ma arvan, et üks esimesi ligipääsetavuse valdkondi, mis Eestis arenema hakkas ja kus ka nõuded kehtestati, oli seesama füüsiline keskkond: ehitised, avalik ruum. Aga see on protsess Aga see on protsess omaette. Meil on selline pilootprojekt ministeeriumideüleselt ellu kutsutud, kus me ligipääsetavust katsume erinevate ministeeriumide valitsemisalas ja ministeeriumides endas parendada, püüdes leida parimad töömehhanismid ja viisid, et seda laiendada kogu ühiskonnas. Aga see konkreetne seadus on kitsalt piiritletud toodete-teenustega digitaliseeritud maailmas. Suur

tööriist, mida Riigikogu saadikud ja [muud] poliitikud kindlasti kasutavad ja peavad kasutama, on erinevad uudistesaated, erinevad ühiskonnapoliitilised saated, sealhulgas otsesaated, mida erinevad meediakanalid

Majanduskomisjon arutas seda esmaspäeval, 7. veebruaril 2022. Selleks aruteluks olid kohale kutsutud ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja ministri nõunik Laura Danilas, samamoodi Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna nõunik Virge Kuningas-Turu, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter ja nõunik Meelis Joost,

ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna osakonna metroloogia ja vastavushindamise nõunik Triinu Sillamaa täiendas, et kõik need tooted, mis on hõlmatud ligipääsetavuse direktiiviga, on tegelikult harmoneeritud tooted. See tähendab ka seda, et nende toodete täiustamine käib jooksvalt. Kui neid tooteid täiustatakse, siis

Selle kohta vastas minister, et see üleminek on järkjärguline. Alates 2025. aasta juuni lõpust ei tohi kasutusele pakkuda

selle kohta arvamust ka sotsiaalkomisjonilt. Hiljem tekkis veel arusaam, et kuna siin on tegemist ka audiovisuaalmeedia teenustega, mis on tugevalt seotud kultuurivaldkonnaga, siis küsime

võtta eelnõu esimeseks lugemiseks päevakorda 23. veebruaril 2022 ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada küsida arvamust nii Riigikogu sotsiaalkomisjonilt kui ka kultuurikomisjonilt. Kõik need otsused võeti vastu konsensuslikult. Aitäh!

Üks ütles, et siin on ennekuulmatud asjad, ja teine ütles, et siin on kõik juba seaduses kirjas olevad asjad. Ja omavahel nad kokkuleppele ei saanud. Kuidas te saate niimoodi väita,

Aga kui võrrelda ilmaolusid siin saalis ja komisjonis, siis kahtlemata võib öelda küll, et komisjonis paistis pilvitu päike. Kõik olid väga sõbralikud ja väga üksmeelselt selle

nüüd on protseduuriline küsimus Peeter Ernitsalt, ilmselt mulle, mitte ettekandjale. Palun, Peeter! Hea juhataja! Protseduuriline küsimus on. Ma vahepeal tutvusin selle direktiivi originaaliga eesti keeles, 26 paragrahvi, aga seal see nii-öelda jalaga uks lahti ja kõik need muud võimalused puuduvad. Mu küsimus on: kas on korrektne esitada meile selline direktiiv, millele on kõvasti liigliha juurde pandud? pandud? Nojah, see oleks ikka pidanud olema küsimus ettekandjale, mitte juhatajale. Eelnõusse saab panna kõiki asju. Peale direktiivi pannakse alailma asju Aga kuna küsimusi rohkem ei olnud, siis on ettekandja juba puldist läinud ja me saame minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimistel saavad sõna fraktsioonide esindajad. Kõigepealt Mart Helme, palun!

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kolleegid! No on ikka hästi piinlik. Esiteks see, et meile tuldi seda eelnõu müüma valega, nagu me võtaksime üle direktiivi. Jah, me võtame üle direktiivi, mis räägib teenuse osutamisest, teenuse osutamise tagamisest, aga me ei võta üle direktiivi, mis paneb meile ette repressiivseid meetodeid teenuse tagamise kontrollimiseks ja selle teenuse elluviimise sundimiseks. Seda direktiivis ei ole ja kui minister tuleb meile niimoodi valetama, sisuliselt valega müüma meil Eestis kokku keevitatud eelnõu, siis on see hästi piinlik. See minister ei peaks olema ministriametis. Nii nagu ei peaks olema tegelikult suur osa praeguse valitsuse ministritest ametis, sest nad regulaarselt käivad siin meile valetamas. See on üks asi.Teine asi, mis minus tekitab sügavat nördimust sügavat nördimust! –, on see, et kuritarvitatakse kaastunnet puuetega inimeste vastu. Loomulikult oleme me kõik kaastundlikud olevused ja tunneme kaasa nendele, kellel on mingi probleem tervisega, olgu see kaasasündinud või elu jooksul tekkinud. Ma võin täie kindlusega öelda, olles aastaid elanud koos puuetega inimestega, oma vanematega, oma abikaasa vanematega, sellisest direktiivist ei oleks meil olnud absoluutselt mitte midagi kasu. Sellisest repressiivsest teenuse jõustamise eelnõust ei oleks meil olnud absoluutselt mitte midagi kasu nende inimeste eest hoolitsemisel. Kõige vähematki!

on lihtsalt häbiväärne.Kui me vaatame, siis me näeme mustrit. Me näeme mustrit, mis algas juba NETS-iga. NETS püüdis meil kehtestada terrorirežiimi, laduda ühte kivi sellesse totalitarismimüüri, mis paistab olevat praeguse valitsuse eesmärk, enne kui see valitsus ükskord laiali läheb. Edasi on meil järgnenud küll meediateenuste seadused, küll koputajate seadused, küll mitmed muud seadused, millesse kõigisse on peidetud ära midagi, mida saab kasutada vaikiva ajastu ja totalitaarse kontrolliühiskonna kehtestamiseks. Ja nüüd tuuakse meile järgmine, ja see ei ole mitte enam telliskivi ühte müüri, vaid see on juba suur kamakas, plokk. Mul on muide kodus Berliini müüri üks tükk. Berliini müür oli suures osas ju plokkidest laotud ja nüüd tahetakse meile ühte sellist plokki kaela määrida.Kuulge, kas te tõesti, nagu ütles kolleeg Põlluaas, olete hulluks läinud või? Kas selleks, et kontrollida, kas ettevõttes on inva-WC või või mõni muu teenuse osutamiseks vajalik atribuut, on tarvis jalaga ukse lahtilöömise õigust veel ühele asutusele? Meil on korrakaitseseadus. Ärge pugege korrakaitseseaduse taha! Me kõik teame, mis on korrakaitseseadus. Korrakaitseseadus on kooskõlas meie põhiseadusega ja meie põhiseadus tagab meile kodu, töökoha, eraelu puutumatuse. Selles eelnõus on see kõik jalge alla tallatud ja seda on isegi tunnistatud, et siin on riived, aga ... Ja me kõik teame, et see, mis on enne aga, ei maksa mitte midagi. See, mis on enne aga, ei maksa mitte midagi! Ja kõik see kokku räägib meile ühest äärmiselt murettekitavast asjast. Nii nagu ma ütlesin oma ühes küsimuses: kui eelmises valitsuses oli praegune valitsuse juhterakond Reformierakond opositsioonis, siis ta püüdis pidevalt inkrimineerida eelmisele valitsusele ja eelkõige Eesti Konservatiivsele Erakonnale soovi kehtestada mingisugust totalitaarset, autoritaarset korda Eestis. Meil ei olnud mitte mingit seesugust kavatsust, tahet ja me ei esitanud mitte ühtegi sellesarnast eelnõu, nagu me nüüd selle valitsuse jooksul oleme näinud. Mitte ühtegi sellist eelnõu, mitte ühtegi eelnõu, mis tallab jalge alla meile põhiseadusega lubatud vabadused, õigused. Nüüd me näeme järjest ja järjest seesuguseid eelnõusid. Ja siis jätkub peaministril jultumust öelda, et need, kes takistavad Riigikogu tööd, õõnestavad Eesti riigi julgeolekut. Vabandust! Meie kaitseme meie inimeste õigusi ja meie riigi julgeolekut selle kuritarvitamise eest, mida teie süstemaatiliselt püüate siit saalist läbi suruda.Ma arvan ja loodan, et te olete mõistnud: selles Riigikogus on üks fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, mis ei ole lambakari. Ei ole lambakari! Teate, mu isa oli väga tark mees ja ütles, et aga lammastega on ju lihtne. Esimene juhtoinas, pane sellele kepp ette, ta hüppab sellest üle, siis võta kepp ära, kõik järgmised hüppavad sellest üle, sest juhtoinas hüppas ju üle. Ja nüüd me oleme ju näinud varasemate Riigikogu koosseisudega, kuidas juhtoinale pannakse kepp ette ja kõik hüppavad järjest üle, ka siis, kui keppi enam ees ei ole. Aga meie ei ole lambakari. Kui keppi ees ei ole, siis meie hüppama ei hakka, ja isegi kui kepp ees on, siis me küsime, aga miks see kepp on meile siia ette pandud, mida see karjane püüab saada. Teil ei ole siin tegemist lambakarjaga!Ja kuna teil ei ole siin tegemist lambakarjaga, kuna me oleme ülipõhimõttekindlalt väljas Eesti riigi säilimise eest, mis teie valitsuse juhtimisel vältimatult jõuab hävingusse, siis me praegu jätkame võitlust meie kodanikuõiguste eest, meie inimõiguste eest, meie põhiseaduslike õiguste eest ja teeme ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Ja kui te selle maha hääletate lambakarja määgimise saatel, siis saate kaela järjekordse obstruktsiooni. Me ei lase jalge alla tallata oma õigusi. Te võite arvata, et teie olete see äravalitud erakond, kes on ainsana võimeline Eesti riiki juhtima, aga te eksite. Te eksite! Hitler arvas ka, et tal on jumalik missioon. Ta hävis. Aitäh!

juhataja võimalused ja tahe ettekandjat sihiliku valetamise ja sellise süüdistamise korral Riigikogu liiget või puldis esinejat korrale kutsuda. Aitäh, austatud Jüri Jaanson! Kõigepealt oli juhataja vahetus ettekandja Mart Helme [kõne] ajal, nii et mina ei tea, mis hetkel teie seda valet hindate või ei hinda. Reeglina juhatajad ei hinda ei küsimusi ega sisu. See ei ole juhatajate hinnata. Aga valetada loomulikult ei [tohi] ei küsijad ega ka vastaja või esineja. Nii et ma ei oska öelda, mida täpselt küsiti. Me vahetasime siincircaneli minutit tagasi. Nii et väga keeruline on vastata teie sellele küsimusele. Aga palun, nüüd te soovite läbirääkimistel sõna ja kõnetool on teie!

võimaldab tõepoolest siin puldis ajada igasugust pahna täiesti süüdimatult suust välja. Võimaldab süüdistada valetamises, võimaldab rääkida seda, mis tegelikult ei toimu. Ma natukene kaevuksin ajalukku, räägiksin sellest, mis siin Riigikogu saalis on toimunud selle aja jooksul, mis mina siin töötanud olen.

See oli esimene ja väga-väga oluline samm sel teel, et puudega inimestega ja erivajadustega inimestega tegelikult hakataks ühiskonnas arvestama. Ja võin Ja võin öelda, et sellest ajast on muutused olnud väga märkimisväärsed, aga kaugeltki mitte piisavad. Järgmise sammuna me tegelesime töövõimetoetuse seadusega ja selle rakendusaktidega. Need said ka vastu võetud.

praktiliselt kõik Eesti ühiskonnas nõus, et tegemist on väga hea ja kasuliku seadusega. Kogu eelnev töövõimetuspensionide süsteem keerati ringi. Ja see liikumine toimub õiges suunas, just erivajadustega inimestele vajalikus ja neid toetavas suunas.Vahepeal oli siin [arutusel] ka meediaseadus ja nüüd on siis

mis kehtestab perspektiivis nõuded, mis aitavad just erivajadustega inimestel, kellel mõni funktsioon ei tööta nii, nagu peaks, saada ühiskonnas oluliselt paremal viisil hakkama, saada informatsiooni, saada transpordivahendiga sõita, saada kasutada teenuseid ja tooteid, mis seni ei ole olnud võimalik.

Need õigused on tarbija[kaitsel] ja [tehnilisel] järelevalvel. See on juba ammu läbi räägitud teema ja selle eelnõu kontekstis seda uuesti üles tõsta on rohkem kui mõttetu. See varjutab ju tegelikult selle teema tegelikku sisu. Nii et kogu selle

Ma omalt poolt ütlen veel kord, et ma olen väga rahul sellega, et lõpuks see direktiiv siia Eestisse jõudis. Samamoodi, et see seaduseelnõu, mis selle direktiivi üle võtab,

on alles kolme aasta pärast, enam kui kolme aasta pärast. Aga jõuame ka sinna. Nii et aitäh ministrile ja töötame selle eelnõuga. Aitäh! Aitäh! Protseduuriline Aitäh! Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Ma oleksin oodanud, et eesistuja kutsub kõneleja korrale, kui ta süüdistab eelnevaid kõnelejaid vahuajamises ja pahnaajamises ja teeb muid halvustavaid märkusi. Aitäh! Ma ütlen ka teile selle protseduurilise küsimuse peale, et ma olen täiesti päri sellega, et igasugune viisakus mõlemas suunas on minu meelest väga vajalik siin saalis.

Peeter Ernits, protseduuriline küsimus. Hea juhataja! Siin kolleeg Jaanson ütles, et keegi valetab. Mina ütlesin, et sellele direktiivile, mis iseenesest on täitsa normaalne, on keegi siin sisemaiselt pookinud juurde selle "jalaga uks lahti". Kui nüüd kolleeg Jaansoni ütleb, et ma valetasin, siis kolleeg Jaanson ei ole seda direktiivi, selle originaali lugenud. Nii et sellisel juhul valetab tema. Hea

Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, mul on protseduuriline küsimus: mida mina valetasin? Mida mina valetanud olen või kelle suhtes ma ebaviisakas olin? Ma ütlesin, et seda eelnõu müüakse meile valega.

Nii et nüüd olemegi protseduuriliste küsimuste virvarris. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Aga kas kodukord lubab teil öelda, mida Mart Helme on õigust rääkinud?

juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 511 esimene lugemine lõpetada. On tehtud ka ettepanek muudatusettepanekute tähtaja kohta, aga enne seda, kui me siin esimese lugemist lõpetame või ei lõpeta,

algatatud toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu 511 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 511 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Nüüd on mul teile oluline info. Sellega on tänane selle istungi päevakord ammendatud. Aga, head ametikaaslased, tuletan teile meelde, et tunni aja pärast algab siinsamas